Готові? Отже, шановні колеги, прошу провести реєстрацію. Прошу взяти участь в реєстрації, будь ласка. 10:03:13

Зареєстровано 356 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Нагадую, що у вівторок згідно статті 25 Регламенту ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. Наголошую, фракцій і груп. І тому прошу приготуватися всі фракції і групи до запису. І прошу провести запис для виступів. Будь ласка.

Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Вілкул з трибуни. Будь ласка. Шановний народе України, до парламентських виборів майже півтора роки, до президентських – трохи більше ніж півроку. Вже зараз зрозуміло, що влада розробляє схеми фальсифікації виборів. Іншого виходу у неї немає, українці не приховують свого негативного ставлення до чинної влади і тої руїни, в яку вона нас завела. Ще ніколи в історії сучасної України рівень розчарування у діях влади не був настільки великим. Скажу більше, народ бачить, що це вже не просто криза, це катастрофічна загроза державності і вимагає негайних змін. Є три частини цинічного плану по збереженню чинного режиму і продовженню тих антилюдських соціальних експериментів, що проводяться останні 4 роки. Перше. Зробити максимально заплутаним процес висунення кандидатів організацій та проведення виборів. Для цього затягується прийняття нового виборчого законодавства про голосування за відкритими списками. Мета: зберегти гречку, принизливі хабарі і законсервувати діючу систему. Другий пункт. Це створення слухняної ЦВК, що закриє очі на масштабні фальсифікації та зловживання. І кращим підтвердженням, що єдиною реальною опозицією у нашому парламенті є фракція "Опозиційний блок", це те, що лише представників нашої фракції та нашої партії не включають до нового складу ЦВК. Третій пункт. Відрізати від виборчого процесу 1,5 мільйона українських громадян, які точно не підтримають політику чинної влади. Мова про вимушених переселенців з Донбасу і Криму. Ми розробили законопроект 4471, який гарантує реалізацію виборчого права внутрішньо переміщених осіб, але його не розглядають з квітня. Підкреслюю, з квітня позаминулого року. Я проводжу дуже багато зустрічей в різних регіонах нашої країни і бачу, що народ чекає виборів, оскільки прагнення в мирний і законний спосіб змінити ситуацію на краще в країні – це те, що хочуть наші люди. В той же час навіть не внесено до розгляду законопроект 8362, яким повинні бути виплачені зарплати шахтарям на державних шахтах. 80 тисяч шахтарів не отримають свої заробітні плати. Але час руйнівних соціальних експериментів добігає кінця. Більшість громадян хочуть дати адекватну оцінку злочинній політиці нинішньої влади. А у влади інша мета: зберегти себе, показати, що від мільйонів громадян нічого не залежить, що їх голос і їх політичний вибір нездатний змінити ситуацію. Але це не так…

Вітаю, колеги! "Народний фронт вже третій рік закликає ухвалити текст нової Конституції. Ми говоримо не про незначні зміни, а про цілісний документ, який відповідатиме сучасним викликам, що постали перед нашою державою. Насамперед йдеться про виконання волі українського народу: закріплення в Конституції мети членства в НАТО та Євросоюзу. Окрім того, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк як ініціатор цих змін виступив з пропозицією конституційних новацій, які дозволять нарешті чітко розподілити повноваження центральних органів влади та підвищити ефективність державного управління в Україні. Звертаюся до всіх демократичних сил у парламенті: долучайтеся до конкретної дискусії про конституційні зміни. Ми виступаємо за прозорий процес обговорення, "Народний фронт" пропонує не лише внести в Конституцію євроатлантичну ясність, а й запровадити реальну систему стримувань і противаг у владі. Фракція "Народний фронт" ініціювала збір 150 підписів народних депутатів для внесення змін в Конституцію. Члени нашої фракції вже підписалися у цих підписних листах, ми закликаємо всіх народних депутатів, долучайтеся до цієї ініціативи, і починаємо публічне й прозоре обговорення змін в чинну Конституцію. "Народний фронт" також послідовно виступає за законодавчі й організаційні зміни, які дозволять захистити інформаційний простір України, як від пропагандистів Путіна, так і від монополізацій та цензур. Серед них: це законопроекти про прозорість медіавласності, проекти щодо встановлення кримінальної відповідальності за заперечення факту російської агресії, про поштову доставку україномовних друкованих видань. Ми наполягаємо на якнайшвидшому розгляді цих законопроектів. Тепер щодо українських заручників Кремля. Ми повинні визволити українських громадян з російських катівень, не поступившись незалежністю України. Путін цинічно торгується викраденими українцями, аби змусити нас о поступок. Головні інструменти для звільнення українських заручників – економічний та міжнародно-правовий тиск на Росію, до цього повинен долучитися весь світ. Обговорювати перспективи помилування і загалом правову суть звинувачень проти українських заручників – значить виправдовувати їхнє викрадення. Ми не повинні втягуватись в путінську гру з показовими судовими процесами над українцями. В Росії немає ані закону, ані правосуддя, ані Президента, ані легітимного парламенту. Наступне. Уряд прийняв рішення і вносить в Верховну Раду законопроект, яким вводиться кримінальна відповідальність за контрабанду. "Народний фронт" закликає парламент підтримати ініціативу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, адже за рахунок припинення контрабандних схем до бюджету надійде від 70 до 100 мільярдів гривень або 4 мільярди доларів, а це і дороги, а це й будівництво інфраструктури, а це й зростання соціальної допомоги нашим громадянам. І насамкінець... Нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон "Про національну безпеку України". Це черговий крок євроатлантичної інтеграції, і ми чекаємо на набрання чинності цього закону до саміту НАТО. Саміт НАТО – це ще й нагода донести до наших… Це ще й нагода донести до наших союзників чітку, послідовну позицію України щодо війни і мирного процесу. Санкції проти Росії треба посилювати і розширювати. Україна потребує адекватної фінансової допомоги і розширення поставок летальної зброї. В цьому питанні Президент, Верховна Рада мають бути принципові і непохитні, і тоді до нас весь світ дослухається. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Олександр Данченко, будь ласка. Саме фракція "Об'єднання "Самопоміч" ще чотири роки назад перша і єдина, яка йшла на вибори з цим поняттям, що потрібно розвивати цифрову економіку або економіку знань. Саме ми перші були і говорили про те, що потрібно відходити від сировинної економіки і переходити до економіки знань. Що ми маємо на сьогоднішній момент? Парламент проголосував Закон про кібербезпеку, парламент проголосував Закон про електронні і довірчі послуги, доступ до інфраструктури по Інтернету. Я всім дякую, я дякую за підтримку спікеру нашого парламенту. Але, що ми маємо на сьогоднішній момент? Цифрова економіка і сама цифровізація залишаються 10 років назад саме завдяки тому, що немає цифрових рішень і електронного документообігу у парламенті, була сфальсифікована стаття про Антикорупційний суд. Тому що, якщо б була цифровізація, жодним чином не можна було б сфальсифікувати. Ми вимагаємо на цьому тижні проголосувати зміну до цієї статті. Ми зараз говоримо про корупцію на митниці, ми зараз говоримо про корупцію на різних, в ДФС, все це вирішується, вибачте, не поліцейськими, не додатковою кримінальною відповідальністю, яка є тільки в Росії, в Білорусії, це вирішується запровадженням цифрових технологій. І це можна зробити за два-три місяці нашими українськими IT-спеціалістами, які зараз працюють на Захід, увесь додатковий прибуток залишається на Заході. А вони можуть зробити дуже багато і принести мінімум 25-30 мільярдів гривень на рік до бюджету України без жодної копійки вкладень, без жодних перемовин з МВФ. Це потрібно робити. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" наполягає на впровадженні цифрової економіки в Україні. Ми наполягаємо на тому, щоб на цьому тижні сфальсифікована стаття про антикорупційний суд була виправлена. Ми вимагаємо, щоб на митниці були запроваджені цифрові технології, а не поліцейські, і тоді в цій країні ми отримаємо прибуток, ми отримаємо розвиток. Саме тоді, через розвиток цифрової економіки, цифровізації наші люди – ІТ-спеціалісти, інженери – не будуть від'їжджати до Польщі, не будуть від'їжджати в Німеччину, вони будуть працювати тут, вони будуть створювати додаткові робочі місця, створювати благо для цієї держави. Тому ми вимагаємо від уряду запровадження всіх тих ініціатив, які вже проголосувала Верховна Рада, законопроект про електронні довірчі послуги, законопроект про доступ до інфраструктури, який уряд, на жаль, до цих пір не виконує. За цифрову економіку, фракція "Об'єднання "Самопоміч" за розвиток. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Партії "Відродження" Віктор Бондар, будь ласка. Дякую. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! Я хочу звернути увагу з цієї трибуни на одне дуже важливе соціальне питання, яке існує сьогодні в Україні, питання забезпечення житлом військовослужбовців. Я думаю, що, на жаль, більшість засобів масової інформації, депутатів не звернули увагу на те, що 22 червня Рахункова палата затвердила і оприлюднила звіт про результати аудиту в ефективності використання бюджетних коштів виділених на будівництво та придбання житла для військовослужбовців. Так от, звіт дуже кричущий, звіт, який говорить про те, що в Міністерстві оборони по суті процвітає корупція у сфері забезпечення житлом військовослужбовців. Аудитори виявили кричущі дані про те, що в процесі як будівництва, так і закупівлі житла для військових було зловживання на суму понад 600 мільйонів гривень тільки за останні два роки. Це майже половина коштів, які були виділені у 2016-2017 роках на придбання житла. Це говорить про те, якщо планувалося придбати 2 тисячі 200 квартир, то всього вийшло у Міністерства оборони купити 1 тисячу 83 квартири для родин українських офіцерів військовослужбовців. Це жахливі дані. Тому що в звіті, по суті, прямо говориться про те, що Міністерство оборони під час закупівлі підписувало недостовірні акти, збільшували вартість незавершеного будівництва за рік в межах майже 100 мільйонів починали з 550, закінчили 650 мільйонів гривень. Це в той час, коли в Україні вартість житла падала, і можна було спокійно купувати житло по більш вигідних цінах і більш прагматично. На жаль, ми бачимо, що Міністерство оборони України на сьогоднішній день не має комплексної програми, як вони планують забезпечувати житлом наших військовослужбовців. на сьогоднішній день без житла залишається майже 46 тисяч військовослужбовців. Останній раз забезпеченням житлом масово і потужно, з якоюсь логікою відбувалося за уряд Єханурова, коли майже 4,5 тисячі військовослужбовців отримали житло. Всі інші роки Україна видавала від 85 квартир до максимум 2 тисячі квартир. І, на жаль, це ганебні цифри. Під час війни уряд і Міністерство оборони мали би переглянути свою стратегію. Тому ми вимагаємо провести реально перевірку Міністерства оборони щодо використання цих коштів, заслухати в п'ятницю звіт міністра оборони, що він думає про підсумки аудиту Рахункової палати і про те, як забезпечуються квартирами військовослужбовці, і вимагаємо провести розслідування. Це престиж української армії, це забезпечення наших українських воїнів, які сьогодні життя віддають за Україну, за її майбутнє. І це стимул для українців, для українських воїнів захищати свою державу, знаючи, що вона забезпечить їх житлом. Дякуємо. Ми уважно слухаємо виступи колег, розказують всі, у кого, що болить: той – за цифрові технології, той – за будівництво житла, той – зарплати шахтарів. Корінь цих проблем у чому? В хаосі, хаосі безвладдя. Відсутність захисту прав українців, влади немає, є величезні армії чиновників, які отримують космічні зарплати, а коли треба захистити права людини, нема до кого піти. У райцентрі по 50, по 100 держиморд сидить і ніхто не захищає українців. От в чому головна проблема – відсутність влади, хаос і відсутність порядку в Україні. І що ми бачимо на День Конституції? Виходить Президент Порошенко, розказує, що найважливіше – зміни до Конституції, записати курс до ЄС і НАТО. Ми підтримуємо це, але до Конституції можна записати і політ на Марс. Тільки якщо не буде грошей і не буде можливості цього зробить, то це нездійсненні мрії. Щоб ми були в Європейському Союзі, в НАТО, ми повинні бути сильними, в країні повинен бути порядок і захищатися права людей. Тому в результаті хаосу страждають у першу чергу українці, які не бачать перспективи в рідній країні, які виїжджають по закордонах, які не можуть заробити, які не можуть правди в судах найти і справедливості. Президент пропонує фактично законсервувати бідність і хаос. Мої політичні опоненти, які пропонують парламентську республіку, хочуть зробити ще гірше. Хто, який дурак цьому болоту гнилому може довірити долю країни, долю своєї дитини, долю майбутню власну? Тому треба, щоб була залізна дисципліна і порядок. Ми пропонуємо іншу ініціативу. Президент – глава держави, глава виконавчої влади і за все відповідає. Люди повинні знати з кого питати за безробіття, за безгрошів'я, за бідність, за те, що продовжується війна замість того, щоб зробити все, щоб перемогти. А в нас в семи няньок дитя без глазу і роблять тільки... Президент, парламент уряд борються за повноваження. Я наведу порядок, я ліквідую дуалізм. Ми запропонуємо зміни до Конституції, які винесемо на референдум: ліквідація посади Прем'єр-міністра, скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік, обов'язкове відкликання депутатів, скорочення чисельності міністерств і Президент – глава виконавчої влади з сильними контрольними повноваженнями парламенту. Я ініціюю Закон про імпічмент Президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб парламент контролював і Президента, і Президента, і владу. І ключова зміна, крім оцих важливих по владі, це переобрання всіх суддів і прокурорів на прямих конкурсах за участю людей, і головне – заборонити іноземцям продаж землі,

Шановний Ірина Володимирівна! Шановні колеги! Шановні виборці! Від імені нашої фракції я хочу ще раз привітати всіх українців з Днем Конституції – святом, яке Україна відсвяткувала на минулому тижні. 22 роки тому українські громадяни отримали Основний закон, який наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та закріпив незалежність нової європейської держави. Напередодні річниці ухвалення Основного Закону відбулася знакова подія: Конституційний Суд України схвалив президентську редакцію законопроекту 7203 щодо обмеження депутатського імунітету. Тобто вже цього тижня український парламент може прийняти рішення по виконанню однієї з головних обіцянок, яку давати виборцям майже усі політичні сили, нині присутні тут у сесійній залі, і проголосувати за законопроект Президента України про скасування депутатської недоторканності. Хочу нагадати, нинішнє скликання парламенту спільно з Президентом України вже має успішний досвід впровадження демократичних покращань Конституції. Ухвалені в 2016 році зміни в частині правосуддя стали рушієм судової реформи, позбавлення недоторканності суддів та очищення суддівського корпусу. Минулого місяця ми фактично завершили законодавчу частину створення Вищого антикорупційного суду, це доводить, що демократична більшість парламенту на чолі з фракцією партії "Блок Петра Порошенка" здатна втілювати ініціативи Президента України і приймати фундаментальні історичні рішення, які виводять Україну на один рівень з розвинутими демократичними країнами світу. Наша фракція також абсолютно підтримує ідею Президента України щодо закріплення в Конституції курсу до членства в Євросоюзі та НАТО. Впевнені, таке рішення стане потужним захистом інтересів українців від агресора, його адептів у вітчизняній політиці, які прагнуть повернути Україну на орбіту Кремля. Зазначена ініціатива – ще одне яскраве свідчення, що саме Петро Порошенко стоїть на чолі євроінтеграційних процесів, а отже і необхідних для цього реформ та зміцнення демократичних інститутів. Завдяки чіткій позиції, політиці України в питаннях інтеграції до цивілізованого Західного світу ЄС продовжує послідовну підтримку нашої держави. Як ви знаєте, минулого тижня ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію, котра вимагає від агресора негайного звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських тюрем, серед яких голодуючий Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух. резолюція також вимагає від Москви безпосереднього сприяння у звільненні українських заручників на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей. Тобто ще один міжнародний документ визнає вторгнення та участь РФ у війні на Донбасі. В документі також йдеться про дотримання прав людини та допуск міжнародних спостерігачів до українців, утримуваних в Росії і в окупованому Криму. Щодо роботи парламенту на цьому тижні. Ми зобов'язані оновити склад ЦВК. Також наша фракція наголошує на необхідності створення Національного бюро фінансової безпеки (законопроект 8157). Ми зобов'язані зробити цей рішучий крок по зниженню тиску на бізнес. І на завершення… Будь ласка, дайте завершити, 30 секунд. ГЕРАСИМОВ А.В. І на завершення, звертаю увагу, що ми зобов'язані завершити також розгляд і прийняти ще один важливий законопроект по зміцненню обороноздатності нашої держави – законопроект номер 6697. Він покликаний захистити оборонно-промислові підприємства України від зовнішнього впливу, зокрема від юридичних атак з боку країни-агресора. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, шановний колега. І до слова запрошується народний депутат Лабазюк. Запрошую вас до слова. Шановний пане Голово, колеги, дорогий український народе! Країна активно вступає у фазу боротьби за президентське крісло, але в погоні за електоральними балами політики забули, що країна… четвертий рік тривають бойові дії, а частина території анексована. У ворожих в'язницях продовжують утримуватись десятки політичних в'язнів – наших громадян. Агресор і не думає зупинятися попри міцну антипутінську коаліцію. Натомість до Дня Конституції України політичні сили і кандидати один перед одним оголосили свою візію нової Основного Закону. В таких умовах рецепт змін до Конституції може бути єдиний. Ми маємо "забетонувати" курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та посилити реформу децентралізації. Колеги, по суті у нас залишилися лічені дні до завершення сесії. Довготривалий серіал з обранням нового складу ЦВК і суддів Конституційного Суду потрібно завершити. Тягнути далі немає куди. Оскільки не можна ставити під сумнів легітимність чергових виборів глави держави. В порядку денному на цей тиждень без перебільшення доленосні рішення не лише для аграріїв, а для країни в цілому. В розпалі жнива. Але парадокс: хоч Україна – аграрна держава і ми серед світових лідерів експорту сільськогосподарської продукції, при цьому аграрний сектор постійно в шоку від терапії. Невирішеними для галузі залишається ряд питань. Тому невідкладно потрібно підтримати законопроекти 8121 щодо протидії рейдерству, ряд інтеграційних ініціатив – 5458-д про органічну продукцію та 6527-д про сільськогосподарську кооперацію. Не менш важливо, за роки незалежності у нас втрачено престиж робітничої професії. В результаті днем з вогнем, без перебільшення, не знайдеш механіка, електрозварювальника, слюсаря, ряд інших професій. Сьогодні важливе для нас питання – потрібно відновлювати престижність даних професій. Тому буквально на днях на моїй рідній Хмельниччині ми провели круглий стіл, де обговорювали дану проблематику і шукали рецепт змін. Ситуація сьогодні надзвичайно складна. Від кожного підприємця чуєш, наскільки важлива кадрова ситуація в їхніх підприємствах. В першу чергу мова йде про впровадження елементів дуальної системи освіти на рівні області. Такий досвід вже активно впроваджується в багатьох містах. Депутатська група "Воля народу" наполягає: галузь освіти - стратегічна для держави, це найбільша інвестиція, яка будь-коли може бути зроблена у своє майбутнє. Але потрібно прикладати чималі зусилля на всіх рівнях, щоб освіта була якісною, і найголовніше – відповідала викликам часу. Дякую. Дякую. Шановні колеги, не спрацювала кнопка запису для фракції "Батьківщина", тому зараз надаємо слово Сергію Соболєву, виступ від фракції. Будь ласка, пане Сергію. Шановні друзі, ця дискусія, яка лунає у цій сесійній залі і за її межами у зв'язку з річницею ухвалення Конституції, зайвий раз дає можливість проаналізувати той стан, у якому опинилися демократія в Україні за ці роки незалежності. І я думаю, що коли народ України, а саме народ України зупинив диктатора за крок до здачі країни російським імперіалістам, я хочу нагадати, що у нашій країні вже був приклад, коли Янукович був і Президентом, і Прем'єр-міністром, і Головою Верховного Суду, і Генеральним прокурором. Чим це закінчилось, ми всі добре пам'ятаємо. Але, не дай Боже, ми знову будемо зупиняти диктатора тим, що проливати кров власних громадян для того, щоб ці диктатори ніколи більше не змогли прийти до влади в країні. У нас, дійсно, залишились лічені дні до завершення цієї сесії. І коли аналізуєш порядок денний, диву даєшся, коли поруч з дуже гарною назвою закону, чужих дітей не буває, звільнення від оподаткування відбувається сплата аліментів, а у цей же закон вставляють норми по звільненню від оподаткування електроенергетичного обладнання, яке виробляється в Україні. І чомусь наші товаровиробники будуть сплачувати ПДВ, а імпорт, який завозиться в Україну, не будуть сплачувати ПДВ. Диву даєшся, так при чому тут чужі діти? Чи чужими дітьми ми називаємо трошки інше? Я звертаюся до міністра юстиції, який вніс цей чудовий законопроект, але раптом відповідний профільний комітет вирішив через такий прямий, відвертий лобізм проводити норму, яка ніякого відношення не має до цього закону. Ми готові до такої дискусії? Можливо, дійсно, треба звільняти від додаткових навантажень передові технології, але не в законі, який має таку чудову назву. Крім того, нас абсолютно не влаштовує ситуація, коли ми на останнє залишаємо цілий ряд законопроектів, які пов'язані з аграрним сектором, і особливо законопроекти, які пов'язані із захистом громадян, які проживають у високогірних населених пунктах. Тому наша фракція наполягає на тому, щоб принаймні ці останні дні перед перервою, перед канікулами ті рішення, які так потребують громадяни України, були негайно внесені і на цей, і на наступний тиждень, і саме таким чином ми завершили роботу цієї парламентської сесії, і підійшли до роботи нової. Дякую за увагу. Веде засідання Голова Верховної Ради що попереднього тижня ми зупинилися на розгляді проекту Закону 8296. Ми маємо першим на розгляд блок питань захисту дітей. Три законопроекти. Другий блок, системний, який буде у нас сьогодні, - це питання інформаційної політики. Закони є об'єднуючі, і я сподіваюся, що ми зможемо ефективно пройти роботу сьогоднішнього дня. Зараз ми завершили виступи від фракцій і переходимо до правок проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання. Я запрошую на трибуну голову комітету Іванчука Андрія Володимировича. Андрій Володимирович, Україна чекає. І я нагадую, що ми завершили на правці 55. Я буду називати правки, які відхилені. Хто буде мати переконання, щоб поставити ту чи іншу правку на підтвердження, шляхом підняття руки. Будь ласка. 55-а. Не наполягає. 57-а. Не наполягає. Наполягає. 56-а. Наполягає Іванчук. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні члени президії, шановні члени парламенту! Даний законопроект, я не пам'ятаю, стільки років вже я голова комітету, щоб була така жвава дискусія між депутатами українського парламенту. По поправці 56. Ми її врахували. Але в результаті обговорень і для того, щоби забезпечити результативне голосування, Андрій Володимирович, ми домовилися, що я під стенограму зачитаю, добавлю поправку 56, абзац перший викласти в такій редакції. Після слів "проживання дитини" добавляємо "крім того з батьків, до якого застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною". Після слів "у складі організованої групи дітей" добавляємо "та у разі, якщо йому відомо місце проживання іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські…" В абзаці другому після слів "на строк, що перевищує один місяць" замінити словами "на строк одного місяця та більше". В абзаці п'ятому слова "за відсутності заборгованості зі сплати аліментів" замінити словами "який не ухиляється та належно виконує батьківські обов'язки і не має заборгованості зі сплати аліментів". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, 58-а, Павленко. Включіть мікрофон. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Запропоновані мною правки враховані частково. А, фактично, на мій погляд, не враховані, бо вони стосуються не популістичних ідей, а реальних обов'язків дітей і батьків. Так, 58 правка при визначенні розміру аліментів наголошує: треба враховувати, чи позбавляються батьки батьківських прав. І це дуже важливо, для дітей, позбавлених батьківського піклування. Також хочу висловити певні зауваження до законопроекту з тим, щоб ми не спекулювали щодо назви і взагалі теми захисту прав дитини, бо це не дуже стосується безпосередньо захисту прав дитини. На жаль, закон нічого не говорить про створення економічних передумов для посилення захисту прав дитини на належне утримання, не створюються ці економічні передумови, не береться до уваги ні рівень оплати батьків, ні кількість дітей, ні черговість шлюбу батьків, не удосконалюються взаємини, взаємні обов'язки батьків щодо забезпечення умов для проживання дитини. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не йде мова про повернення майна дитини, яке незаконно продане. Тому скоріше цей законопроект регулює єдине питання: сплата аліментів і покарання за заборгованість. Я не наполягаю на голосуванні за правку і хочу наголосити, що "Опозиційний блок", не дивлячись на серйозні зауваження до цього закону, буде його підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за таку прогресивну позицію.

"Опозиційний блок" буде підтримувати цей законопроект, це, як кажуть, краще ніж нічого. Але ж, на жаль, ми розуміємо, що питання захисту сьогодні дітей, сімей з дітьми стоїть як першочергове в нашій країні. Ну у нас тільки за останні чотири роки понад 1 мільйон 300 тисяч матерів були позбавлені матеріальної підтримки з боку держави, дітей позбавили пільги, виплати та компенсації. Я прошу вас, вдумайтеся, за цей час кількість дітей в Україні скоротилося на понад 345 тисяч. Тому сьогодні питання захисту дитинства та материнства, подолання демографічної кризи, яка сьогодні панує в державі, потребує комплексного рішення. І тому ми наполягаємо на тому, щоб першочергово, поки ще депутати цієї зали не підуть у відпустку, розглянути законопроект 6063-д. Дякую вам. Наступна: 73-я. Не наполягає. 71-а, Павленко, включіть мікрофон. На жаль, ця правка теж врахована частково, а фактично не врахована. І загалом цей закон правильно було б назвати "про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження прав одного з батьків через несплату аліментів", а не захист прав дитини. На жаль, є проблема основна цього закону, що через нього посилюється караюча функція держави по відношенню до сім'ї. І я звертаю увагу і Міністерства юстиції, і відповідні профільні комітети, що всі рекомендації міжнародних організацій, які є до України, вони вимагають від України: не караючу функцію посилюйте, а посилюйте допоміжну, відновлюючу функцію до сім'ї, яка потрапила

ІВАНЧУК А.В. Шановний депутат Павленко, я з вами категорично не згідний, тому що перший пакет законів "Чужих дітей не буває", тільки в цьому році виконавча служба стягнула 1 мільярд 800 мільйонів гривень на користь найменших українців. От вам економічне підґрунтя цих законопроектів. Далі ми посилюємо відповідальність за це все. Зрозумійте, півмільйона дітей отримали ці гроші. Друге питання. В Івано-Франківській області, я вам повідомлю про один випадок, батько сплатив 2 мільйони гривень заборгованості по аліментах. Мати сама прийшла у виконавчу службу і сказала: "Припиніть, будь ласка, переслідування, тому що він почав за 8 років почав добросовісно виконувати свої батьківські права". Так що давайте підтримувати цей закон, і ми ним, дійсно, захищаємо найменших українців. Дякую. Дякую вам. 73-я. Давайте виступіть по 75 правці. 75-а, ваша правка. Одну хвилину Павленко, 75 правка. Я, власне, розумію, що ми виконуємо обов'язок по відношенню до дітей, яким батьки не сплачували аліменти. І та робота, яка проведена Міністерством юстиції, повернення цих боргів – це, очевидно, позитивно. Але я звертаю увагу, що у нас сьогодні відсотків, а в окремих регіонах більше 30 відсотків дітей, які народжені поза шлюбом, там взагалі не вказано прізвище, ім'я, по батькові. І, на жаль, оця репресивна каральна функція, яка посилюється, вона може призвести до того, того, що взагалі перестануть реєструвати батьків. Тому я і звертаю увагу в рамках розгляду цього закону, що ми повинні обов'язково в майбутньому в наступних законах передбачити ту можливість, що у нас діти взагалі без батька, імені і прізвища не залишилися в перспективі. Дякую. 77. Не наполягає. 78. Не наполягає. 80-а. Не наполягає.

є дуже багато суперечливих питань, ми його підтримаємо, тому що це краще ніж нічого. Але ж сьогодні є ціла низка питань є загальних, що стосується всіх без виключення дітей України, і в першу чергу, ми сьогодні повинні вирішити питання щодо дітей, які сьогодні проживають на війні, дітей сходу, дітей, які стали переселенцями. шановні, сьогодні понад 1 мільйон 700 тисяч дітей, які стали жертвами цієї війни, понад 500 тисяч таких дітей, що зараз проживають в притул притул до лінії зіткнення, але ж, на жаль, за чотири роки ні уряд, ні парламент жодного разу не вирішив комплексно це питання. І тому ми наполягаємо, щоб терміново розглянути, до відпустки Дякую вам. 89-а. Не наполягає. 87-а - Павленко. Будь ласка. ще більше віддаляла цей закон від прав дитини. Разом з тим я хочу звернути увагу, що прийняття цього закону посилить обмеження щодо визначення прав окремо проживаючого із батьків, при спорі місця проживання, при зміні імені, І я звертаю увагу уряду, що у вересні цього року буде звітування перед Комітетом ООН з прав дитини, де одна з вимог є зменшення покаральної функції, а посилення допоміжної функції сім'ї. На жаль, я впевнений, що за результатами цього закону ми отримаємо застереження: внести до нього зміни щодо посилення допоміжної реабілітаційної функції по відношенню до сім'ї. Тому закликаю уряд підготувати детальний звіт і готуватися до змін до цього закону. А ще раз хочу подякувати комітету...

По 96 правці голова комітету Іванчук. 10:45:28 ІВАНЧУК А.В. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, за нашою домовленістю спільною між всіма фракціями і групами я зачитую під стенограму, що в поправку 96, яка врахована, в статтю... частину п'яту цієї статті добавити новим абзацом такого змісту: "Відомості про боржника за рішенням про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням Постанови про накладення штрафу на боржника". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 107-а. Не наполягає.

ми добавляємо після слів "вчинення боржником кримінального правопорушення, звертається з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України до суду за місцезнаходженням виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортним засобом (із врахуванням обмежень, передбачених частиною десятою статті 71 цього закону)". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, залишилось кілька правок. Через дві хвилини ми переходимо до голосування. Я прошу запросити депутатів в зал і голів фракцій, і секретаріат. Наступна. 137-а. Не наполягає. таким чином, ми завершили обговорення правок проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання (№ 8296). Через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення, я прошу усіх зайти в зал. А зараз я надаю заключне слово для виступу голові комітету Іванчуку Андрію Володимировичу. Будь ласка. 10:48:19 ІВАНЧУК А.В. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати, шановні всі, хто нас зараз дивиться по телевізору! Ви знаєте, що за сім, більше семи років, що я очолюю Комітет економічної політики, більш важкої дискусії я не пам'ятаю. Ви знаєте, коли цей законопроект проходив в комітеті українського парламенту, з одного боку були батьки, татки, з другого – мами, і була дуже серйозна дискусія з приводу того, що український парламент стає на чиюсь сторону. Але в ході цих всіх перипетій мені вдалося і членам комітету переконати всіх зацікавлених осіб, що ми захищаємо інтереси дітей. Ми не стаємо ні на чию сторону, тому що ми хочемо, щоб діти не були заручниками деколи в непростих стосунках між батьком і мамою. Я хотів би пану Павленку сказати, що минулого року двісті п'ятдесят тисяч майже РАГСи зареєстрували дітей, де немає одного з батьків, де один із батьків – це біологічний просто об'єкт. Це неприпустимо, я з вами погоджуюсь. Тому, шановні друзі, ви знаєте, яку революцію ми зробили першим пакетом законів "Чужих дітей не буває". Ми цивілізовано, ніхто не вірив, що ми зробимо такі тектонічні зрушення. Ми дійсно допомогли найменшим українцям, ми дійсно дбаємо про наших дітей, і це наш обов'язок, тому що це наше кредо: чужих дітей не буває. Шановні друзі, в цьому законопроекті… Дякую. Шановні друзі, в цьому законопроекті нам вдалося по всіх контраверсійних питаннях досягнути консенсусу. Це було дуже, я всім дуже дякую за ту роботу, за ті десятки годин, які ми проводили за круглими столами і в комітетах за обговоренням даного законопроекту. редакції комітету, яка запропонована сьогодні вам для ухвалення, це є сама збалансована, сама якісна редакція закону. Нам вдалося по всіх питаннях досягнути консенсусу. Всі депутатські фракції, всі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі депутатські фракції, всі депутатські групи виявили підтримку даного законопроекту, задекларували. Я дуже прошу всіх об'єднатись, увесь український парламент, і підтримати законопроект 8296. Чужих дітей не буває! Я дякую всім. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до голосування, як запропонував голова комітету. Андрій Володимирович, ви 7 років голова комітету вже, так? Мінялись президенти, проходили майдани, а Іванчук лишався головою комітету. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця. Прошу повернутися в зал всіх депутатів. Колеги, я ще раз звернуся до тих, хто в ложах. Поверніться в зал, займіть робочі місця. Отже, переходимо до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання (№ 8296), з правками, які озвучив під стенограму голова Комітету з питань економічної політики Іванчук Андрій Володимирович, і з техніко-юридичними правками в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-230 Закон прийнятий. Колеги, переходимо до наступного питання того ж блоку. Наступне питання має всього кілька правок. Тому не виходіть з залу. Наступний закон: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми (№ 8294). І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань соціальної політики Капліна Сергія Миколайовича. Будь ласка, пане Сергій. Я буду так само зачитувати правки. Хто хоче поставити на підтвердження - шляхом підняття руки.

що ним передбачається надати один прожитковий мінімум для відповідної категорії сімей. Як на наш погляд, це критично мало, тим більше, що прожитковий мінімум не індексується, тим більше, що передбачено, що його підвищення на найближчі там 3 роки передбачається всього на 14 відсотків. Тому я просив би комітет дуже уважно подивитися до можливого збільшення одного прожиткового мінімуму хоча б до двох, тому що, на жаль, ці кошти реально не допоможуть сім'ям, які виховують відповідні категорії дітей. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягає. Добре. 22-а. Ляшко.

мами отримують копійчані доходи, багато українських дітей фактично сиротами при живих батьках. Багато цих дітей навчається в інтернатах, тому що в сім'ї немає за що прогодувати цю дитину. 800 гривень – допомога по догляду за дитиною на місяць. Хто за ті 800 гривень може доглянути дитину, а особливо коли дитина з інвалідністю, а коли і потребує особливу допомогу? Тому ми вимагаємо від влади: найкращий захист українських дітей це збільшення доходів їхніх батьків, підвищення заробітних плат, збільшення допомоги на народження на дитину, по догляду за дитиною, оздоровлення дітей. Зараз літо, українських дітей ніде не відпочивають, бо у них немає грошей для того, щоб відпочити. Крім того, будівництво житла для молоді для того, щоб молодь народжувала дітей і з упевненістю дивилася на завтрашній день. Оце політика Радикальної партії.

Але ж, на жаль, сьогодні це більше такий ямочний ремонт. Тому ми пропонуємо комплексне вирішення питання щодо захисту дітей. Кожен з вас народних депутатів отримували листи від Ради матерів України, створеного при Комітеті соціальної політики. Кожен з вас отримував звернення "Жінок за мир", які прийняли участь та розробили пакет законопроектів щодо захисту дітей. Це підвищення при народженні дитини, це повернення виплати дітям до 3 років, це виплата дітям, які постраждали зараз від війни на сході України. Вже більше року в залі чекають на ваш розгляд три законопроекти, які дозволять комплексно вирішити питання захисту дітей сьогодні. І тому ми просимо, пане спікере, будь ласка, це законопроекти пройшли профільні комітети, отримали повну підтримку. Ну давайте їх розглянемо до відпустки та захистимо дітей в нашій країні. Н.Ю. Це законопроект 6063-д, законопроект 6510 та Постанова 8384. Ці три рішення, вони дадуть… Дякую вам. 26-а. Не наполягає. 21-а, Павленко. І, колеги, це буде заключна правка. Я прошу всіх заходити в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, 21-а, Павленко. Я дякую комітету, що врахували правки, які стосуються доповнення переліку сімей прийомними батьками, батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. Разом з тим, я хочу наголосити, що почастішали випадки брутального порушення прав дитини при вирішенні проблем щодо діяльності сімейних форм влаштування. Те, про що говорив Олег Валерійович, сьогодні в інтернатах діти, не тільки ті, які мають батьків і є бідними, сьогодні інтернати переповнені дітьми, які фактично є сиротами, але статус їм надається із-за бездіяльності Міністерства соціальної політики і відповідних підрозділів. Ми знову відродили таке ганебне явище, як приховане сирітство, коли дитина, фактично сирота, не отримує жодної підтримки з боку держави. І я звертаю уряд: негайно захистити права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання статусу і на отримання можливості виховуватись і проживати в сім'ї. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, шановні колеги, обговорення правок звершене. Через хвилину-дві ми переходимо до голосування, тому прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. А зараз я запрошую до заключного слова першого заступника голови Комітету з питань соціальної політики Капліна Сергія Миколайовича, до 2 хвилин. Будь ласка, пане Сергій. 10:59:00 КАПЛІН С.М. Дорогі співвітчизники, шановні колеги! Хочу запевнити вас, що Комітет з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення приділяє максимально можливу за нинішніх економічних умов увагу до проблем дітей. Так, ми протягом останнього місяця відвідали біля дванадцяти обласних центрів, де, зокрема, надавали особливий акцент питанням і проблемам, пов'язаним із соціальним захистом таких родин і захистом дітей. Окремо хочу зазначити, що нами створено при комітеті так звану батьківську раду, куди увійшли більшість громадських, профільних громадських об'єднань, рухів і організацій по всій країні. Особливу увагу ми приділяємо тим діточкам, які проживають у "сірій зоні", які стали жертвами воєнного конфлікту, конфлікту, війни на території Донецької і Луганської області і проблем, пов'язаних з окупацією Криму. Ми і надалі будемо робити абсолютно все для того, щоби змістити суттєво акценти в сторону допомоги таким родинам, незахищеним родинам. Окремо хочу зазначити, що завтра ми разом із Комітетом з питань охорони здоров'я проводимо спільне засідання. Проте, користуючись присутністю тут представників уряду, хочу заявити, що Міністерство соціальної політики і Міністерство охорони здоров'я категорично відмовилися брати участь у засіданні, спільному засіданні профільного соціального комітету і Комітету з питань охорони здоров'я. Ми наголошуємо, звертаємося до Прем'єр-міністра України, що це є фактично наругою над парламентаризмом, це є наругою над важливістю вирішення питань, зокрема, дітей і соціально не захищених родин нашої держави, і вимагаємо присутності там міністра соціальної політики, і міністра охорони здоров'я. Ми звертаємося до вас з проханням, проголосувати за цей законопроект, аби ми зробили черговий крок у розв'язанні тих проблем, які сьогодні були означені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця, колеги, я прошу зайняти робочі місця в час голосування, не виходьте з залу. Голова фракції! Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми (№ 8294) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримаємо дітей.

наступний - це проект Закону про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України (8295). І я запрошую до трибуни голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну. Колеги, всього кілька правок, не виходьте з залу, ми дуже швидко перейдемо до голосування. Отже, я зачитую правки. Хто хоче поставити на підтвердження – шляхом підняття руки.

Я наполягаю на внесенні і проголосуванні за цю 7 правку. З моєї точки зору, це фактично сьогодні пропонується створити відверту схему по ухиленню від сплати податків. І тому я прошу поставити на підтвердження цю 7 правку.

можуть поставити в річній податковій декларації цю суму як податкову знижку, і обмежили цей розмір 30 мінімальними заробітними платами. Тобто, якщо порахувати, то платник податку, внутрішньо переміщена особа, яка працює, може за результатами року, і яка не отримує, до речі, з бюджету жодних виплат, може повернути собі аж 11 тисяч сплаченого податку. Але ж це людина, яка знайшла роботу, працює і сплачує державі податки. Тому тут абсолютно законний підхід як до всіх податкових знижок, які є і встановлені в нашій країні. Ніякої схеми абсолютно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте поставити на підтвердження?

По 8 правці відразу три депутати підняли руку, але першим із них підняв Віктор Пинзеник. І тому по 8 правці даю слово для виступу Віктору Пинзенику. 11:05:28 ПИНЗЕНИК В.М. Шановні колеги, у цей закон чомусь до норм, які стосуються прибуткового податку, додали пільги по ПДВ по ввезенню імпортного обладнання, що неправильно само по собі є і, крім того, суперечить Регламенту. Але хотів би нагадати вам, що Закон про альтернативну енергетику передбачає встановлення спеціальних доплат до "зеленого тарифу" за використання українського обладнання для виробництва альтернативної енергії. Цей закон передбачає надавати пільгу імпортному обладнанню. Не можна одною рукою давати, заставляти суспільство платити за пільги українського обладнання, а другою рукою заставляти людей платити за те, що ми надаємо пільги імпортному обладнанню. Або одне, або друге. Тому я наполягаю на тому, щоб поставити 8 правку на підтвердження, а колег у парламенті прошу не підтримувати цю правку. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Ніна Петрівна. я хочу вам пояснити. Є діюча норма Податкового кодексу, стаття 197-16. Ось була постанова про те, яке обладнання, енергозберігаючі матеріали, устаткування та комплектуючі звільнялись від ПДВ. 2008 року і була скасована, відмінена тільки в 2014 році, коли ми шукали якісь додаткові надходження у бюджет. Зараз є відповідно до цього ж пункту інша постанова, яка стосується звільнення від оподаткування ПДВ, але лише японського устаткування і обладнання. Це обладнання, яке зараз вказано в даній поправці, не виробляється в Україні, я несу за це відповідальність, це відповідає нормам, прийнятими нами раніше, про те, що ми підтримуємо вітчизняного виробника. Але якщо таке обладнання не виробляється, то це тимчасову норму ми продовжуємо для того, щоб… у залі) Підождіть. Дві поправки були внесені до другого читання, які справді не були в першому читанні. Але, вибачте, за останні три місяці жодного економічного закону не розглядали в парламенті… Дуже добре, що я можу це зробити, а дехто боїться визнати того, що відбувається. Ми додали дві поправки, як це робиться і в інших законах, які приймаються тут, в залі, для підтримки економіки в Україні, для підтримки енергозбереження і альтернативних видів енергії, врешті-решт, це енергетична незалежність нашої країни. Ви качаєте головою про що зараз? Що ви маєте на увазі? Шановні колеги, я прошу вас підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на підтвердження заключну правку номер 8. Хто її підтримує, цю правку, прошу проголосувати

За-155 Рішення не прийнято. Таким чином, колеги, ми завершили обговорення проекту Закону 8295. Через хвилину відбудеться голосування. І я прошу усіх зайти в зал і приготуватися до голосування. Зараз надаю дві хвилини для заключного слова Ніні Петрівні Южаніній. Будь ласка. Шановні колеги, ми вперше спробували по внутрішньо переміщеним особам зробити дієву не пільгу, а знижку. Тобто людина, яка влаштувалася на роботу, заключила і офіційно знімає житло, в якої немає можливості використовувати власне житло, є всі запобіжники, які вказані в цій нормі, отримувати податкову знижку. Ця сума може сягати найбільше 11 тисяч 980 гривень в рік. Невже це така велика сума для того, щоби підтримати внутрішньо переміщених осіб? І друге. Що би ви не говорили щодо обладнання, яке ви тільки що так не підтримали, ви абсолютно не можете зрозуміти, що тоді відміняйте, будь ласка, діючу норму Податкового кодексу і не говоріть про те, що ми підтримуємо підтримуємо саме ввезення такого обладнання. Підтримували з 2008 по 14-й рік, зараз була перерва. Я просто наполягаю вас, забудьте, будь ласка, про якісь власні амбіції, ми маємо думати про те, як ми справді будуємо зараз вітрові і сонячні електростанції і що для цього роблять парламентарі в залі, підтримують чи ні, чи просто, посміхаючись, не підтримують всі такі ініціативи. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, шановні колеги. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я зараз ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України (№ 8295) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Колеги, або я погано читаю Регламент, або ви погано читаєте. Правки не були підтримані, так? Ще можуть бути якісь питання з цього приводу? Зал визначився. (Шум у залі) Так. Як може бути з правками… без правок, які не були підтримані залом? Отже, я ще раз наголошую, в залі відбулась дискусія. Дві правки були поставлені на голосування на підтвердження. Вони не були підтримані. Не існує іншого механізму, як ставити на голосування без них. І тому, щоб усі розуміли, як ми голосуємо, я пояснив щойно і ставлю ще раз на голосування проект Закону про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України (8295) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-235 Закон прийнятий. Я вітаю всіх, хто прийшли сьогодні нас підтримати в залі, вітаю всі робочі групи, які працювали навколо законів по захисту прав дітей, і міністра юстиції, і голову комітету Іванчука, але найголовніше – вітаю дітей, які будуть більш захищені, і держава цей захист гарантує для усіх українських дітей. Вітаю вас! Отже, ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (№ 6027-д). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Перепрошую, перепрошую, не треба підтримувати, я згоден. Я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Демчака Руслана Євгенійовича. Це друге читання, правок небагато, колеги, небагато. І я прошу людей і народних депутатів

Не наполягає. 20-а. Не наполягає. 22-а. Не наполягає. Я зачитував кожну правку, і не говоріть так емоційно. 12-а правка. Гусак, будь ласка. Добрий день, шановні колеги, шановні українці. Даною правкою пропонується у розділі І частини другої пункту 2 законопроекту після слова "отримати" доповнити словом "додатково". Цією пропозицію пропонується уточнити, що саме додатковий електронний платіжний засіб можна отримати за довіреністю. Ця зміна є редакційною та направленою на усунення суперечностей із абзацом другим пункту 14.12, де зазначено, що використання платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Нагадаю, що правка 12 була підтримана частково. Пан Гусак пропонує, щоб зал підтримав її повністю. Хто підтримує цю пропозицію, прошу голосувати. 11:15:27 За-75 Рішення не прийнято. 29-а. 32-а. Будь ласка, Гусак, 32 правка. Пропонується в розділі першому частини четвертої пункту 5 зміни до статті 593 Цивільного кодексу України з тексту законопроекту вилучити. Річ в тім, що взагалі припинення юридичної особи, крім ліквідації, не припиняє її зобов'язань. запропонована норма законопроектом таким чином, за якою припиняються ці зобов'язання, суперечить чинному українському законодавству. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, 32 правка комітетом відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Голосуємо.

Колеги, хоч деякі правки до цього законопроекту мої не підтримані, але я вважаю, що в комітеті робоча група попрацювала досить продуктивно і получився збалансований законопроект. Я вважаю, що все-таки чіткіше виписані права власності. І тут не стільки важливо, коли кажуть, що виграють банки чи виграють вкладники, чи виграють позичальники. Виграють ті, хто хоче, щоб ми мали чіткіше розуміння, як фіксувати в різних договорах оці зобов'язання. Тому я пропоную підтримати цей законопроект і голосувати "за". По правці на голосуванні ви наполягаєте? Ні. Добре. 69-а, Лаврик. Олег Лаврик, "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, я зараз не буду звертатися до тих фінансових установ, які справді виконують закон і працюють згідно чинного законодавства. Але про що говорить правка 69? Наявність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відомостей щодо предмету іпотеки не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на нерухоме майно. Тобто банки спочатку перереєстровують майно на свій баланс, а вже потім ідуть до суду і розбираються у причинах, чому це майно знаходиться під арештом. Ми не можемо, борючись з недобросовісними позичальниками, створювати умови, при яких… створювати можливі рейдерські схеми зі сторони банків. Ми всією Україною зовсім недавно відійшли від так званої епохи банкірів-стоматологів. І та правка відкриває нам нову епоху – епоху банкірів-кондитерів. Я на підтвердження ту правку прошу поставити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Уточніть. 79-у? 69-у. Отже, ставлю на підтвердження 69 правку. Комітет її підтримав. Хто підтримує позицію комітету, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. 48-а, Гусак. Будь ласка. Шановні колеги, даний проект містить позитивні норми, спрямовані на збільшення захисту прав позичальників. Зокрема у разі прийняття цього законопроекту позичальник буде мати право розірвати договір, якщо банк в односторонньому порядку буде змінювати, підвищувати процентну ставку. Ми вважаємо ці норми позитивними. І тому фракція "Опозиційного блоку" підтримає даний законопроект. Я також просив би поставити на голосування і підтримати дану правку, яку я вніс, тому що зараз законопроект містить важливу новелу. Що право спадкоємця отримувати спадщину, отримувати свідоцтво на спадщину, даним законопроектом замінюється на обов'язок спадкоємця. Цю норму ми пропонуємо вилучити, щоб це залишилося правом. Але в цілому законопроект підтримуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ставлю на голосування правку 48. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Колеги, я вам скажу. Я зачитував кожну правку і дивився на авторів. Автори були неуважні, не слідкували, а зараз піднімають руку. Я дам зараз слово, але другий раз будьте більш уважними. Івченко, 40 правка.

звертати стягнення на об'єкти, які ще не здані в експлуатацію. Тобто вони знаходять об'єкт і роблять на нього арешти. Друге. Банки тепер на 14 днів після того, як людина погасила кредит, може не знімати арешт. Фактично того, щоб ще викачати з позичальника гроші. Наступне. Суд позбавляється права припинити іпотеку. Колеги, де тут права позичальників? "Батьківщина" не буде голосувати за даний законопроект. І ми фактично висловили позицію щодо певних зауважень, які сьогодні посилюються для фінансових установ, і ні в якому разі не посилюються права позичальників банків. Дякую. Я хочу обов'язково відповісти, тому що не все відповідає дійсності, як було сказано в попередньому виступі. По-перше, хочу всіх завірити, що це стосується саме нових договорів, нових. Ми створюємо нове правове поле для того, щоб в майбутньому не було зловживань. Це головне, і я хочу, щоб ви це почули. Крім того, що стосовно тих об'єктів, які не здані в експлуатацію. Дуже часто земельні ділянки, які віддаються в заставу, потім на них ведеться будівництво, і в результаті той кредитодавець, який взяв, отримав цю землю в заставу, він не може стягнути, бо там є об'єкт незавершеного будівництва. Саме із-за цих, щоб унебезпечити такі випадки, але це не означає, що позичальник не може звернутися в кредитну установу, отримати дозвіл у нього і все робити в правовому полі, якщо це будуть враховані абсолютно права двох сторін. Ми дивимося в майбутнє і забираємо можливі зловживання, і які уже є практикою попередніх років. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, ставлю на голосування правку 40 народного депутата Івченка, він не наполягає. Не наполягає. Таким чином, колеги, ми завершили обговорення правок. Зараз я запрошую усіх депутатів в зал. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. І зараз я надаю для заключного слова 3 хвилини Демчаку Руслану Євгеновичу. І прошу усіх запросити в зал. Будь ласка, пане Руслан. Шановні колеги! Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (№ 6027) був доопрацьований в комітеті, як ви бачите, практично всі правки були узгоджені, він має дуже якісну кінцеву редакцію. Єдине, що я б хотів би під стенограму зачитати деякі доповнення, вони суто техніко-юридичного характеру.

спадщини" виключити. Рядок одинадцятий у абзаці сім підпункту 1 пункту 1 законопроекту у редакції, підтриманій комітетом, слово "іншого" виключити. Друге. Слово "оформлення спадщини" виключити. Рядок 113, пункт 3 "Прикінцевих та перехідних положень" викласти в такій редакції. "Тимчасово на період проведення антитерористичної операції, Операції Об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей та тимчасової окупації території України дозволяється посвідчувати будь-які зміни до договору застави та/або іпотечного договору, що був укладений та посвідчений у встановленому законодавством України порядку на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, або Донецької і Луганської областей України до початку проведення антитерористичної операції, Операції Об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, та стримування збройної агресії Російської Федерації та окупації території, за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору на території України,

в частині першій статті 24 Закону України "Про Рахункову палату" слова "заробітна плата" замінити словами "посадовий оклад". Крім того, прошу врахувати в редакції комітету правку 69, яка була підтримана комітетом Дякую вам. Ви поясніть, ви пропонуєте вернутися до 69 правки? Ми ж її голосували, так? Руслан, пане Руслан. Будь ласка, включіть ще хвилину. І поясніть, будь ласка, правки, які ви щойно зачитали з трибуни. Дуже важлива є 69 правка. У нас, дійсно, була дискусія, і ми б все-таки прийняли у тій редакції, це дуже важливо, це сама основна норма, яка є в цьому законопроекті. Вона говорить про те, що дуже часто ми бачимо практику, що ті позичальники, які брали кредити, спеціально порушують кримінальні справи, зараз, ви знаєте, що по новому Процесуальному кодексу слідчі зобов'язані порушити кримінальну справу і накладали арешти на об'єкти. Це не давало можливість потім стягнути, таких арештів могло бути два, три, кілька, по таким… Потім розбиралися по кримінальній справі, але кредитодавець не міг реалізувати своє право. Зараз, якщо є договір іпотеки, він є первинний, перший, а вже потім арешти, дозволяється проводити стягнення, але ці стягнення не відміняються, вони залишаються за об'єктом. Тому я вважаю, що це треба залишити. І прошу ще раз, шановні колеги, давайте консолідуємося і проголосуємо окремо за 69 правку. Законопроект потрібно приймати з 69 правкою врахованою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, голова комітету просить повернутись до правки 69. Колеги, я прошу всіх зайняти місця, зараз буде одне голосування на повернення, а потім відразу закон. Тому я прошу всіх зайти в зал, не виходити з залу, Геннадій, а повернутись в зал. Отже, колеги, щойно кілька депутатів вийшло з зали. Будь ласка, голови фракцій, поясніть, що коли йде голосування треба бути в залі. Першим буде голосування - повернення до правки 69. Якщо повернемось, ми її підтвердимо, якщо ні, відразу до прийняття закону. Готові, так? Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до правки 69, яку представник комітету вважає ключовою даному законі. Прошу проголосувати, прошу підтримати комітет повернутись до правки 69. Готові так? Заходіть в зал, заходіть в зал. Будь ласка, займайте робочі місця. Готові, так? Отже, перше голосування - за повернення до правки 69. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати, голосуємо.

Рішення не прийнято. Таким чином, я ставлю закон в цілому без правки 69. Не встигли? Ще раз поставити? Отже, Отже, я ставлю на голосування… Вже повертатися не будемо, великий розрив до 226. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (№ 6027-д) у другому читанні та в цілому з правками, які озвучив представник комітету, без 69 правки, із техніко-юридичними правками, у другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Не встигли, колеги. Я зараз поставлю на повернення… під час голосування я бачив, як дехто з депутатів вийшов з залу. Верніться в зал, будь ласка, ми ж потім кожний голос рахуємо. Я прошу повернутися в зал зараз я поставлю на повернення. Я прошу всіх повернутися в зал. Прошу включити по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 93, "Народний фронт" – 45, "Опозиційний блок" – 18, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" "Воля народу" – 10, "Відродження" – 3. Отже, колеги, зараз я поставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду закону. І я прошу голів фракцій усіх повернутися в зал Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 6027-д. Кожен голос має вагу, і тому я прошу під час голосування бути на місцях. Прошу приготуватися і прошу проголосувати за повернення до проекту Закону 6027-д. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо.

Дивіться, знайшли в консультаціях порозуміння. Увага! Зараз 30 секунд – Руслан Демчак, і ця пропозиція об'єднає зал. Прошу усіх зайняти робочі місця. Будь ласка, Демчак, 30 секунд. Шановні колеги, тільки що провели консультації із політичною силою "Самопоміч", і ми отримаємо їхню підтримку при умові, що ми не будемо враховувати ще 70 поправку. Я згоден з тим, редакційно це той законопроект, який мав бути, він буде цілісним і я хотів би вас всіх закликати підтримати, в тому числі без 70 правки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я зараз поставлю на голосування на повернення, а потім без 70-ї поставлю. Отже, прошу, колеги, уважно, зайняти робочі місця. Я ставлю першу пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 6027-д. Прошу голосувати і прошу підтримати за повернення, за повернення. За повернення прошу проголосувати.

За-235 Тепер, колеги, увага, займіть робочі місця. Я ставлю на голосування проект Закону 6027-д з поправками, які озвучив під стенограму Руслан Демчак, без 69-ї, без 70-ї статей, в другому читанні та в цілому, з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Кожен голос! Прошу голосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Шановні колеги! До вашої уваги пропонується проект Закону України про забезпечення прозорості у видобувних галузях (реєстраційний номер 6229), якого є 21 народний депутат майже з усіх фракцій, і який прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 1 березня 2018 року. Цей законопроект є дуже важливим та

Законопроект розроблено з метою імплементації декількох директив Європейського Союзу в частині підвищення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях. У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки були опрацьовані всі пропозиції та поправки до законопроекту, які надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи. Загалом до законопроекту надійшли 89 поправок, які подані мною, Віктором Івченком, Олексієм Рябчиним та Сергієм Сажком, яким дякую… Хвилину, будь ласка, додайте пані Бєльковій. І я хочу звернутися до колег, особливо з перших рядів з голосними голосами: з повагою ставтесь до доповідачів. Дякую, дякую.

Одну хвилину, будь ласка, додайте пані Бєльковій. І прошу вас, пані Бєлькова, звернути увагу, що прізвище "публичного человека" Івченко. Дякую. Шановний колега Вадим, як непублічний чоловік, а ваша колега, яка шанує вашу діяльність, я приношу вам вибачення за те, що випадково назвала неправильно ваше ім'я. Я чудово знаю, як вас звати, і надалі буду намагатися говорити без помилок. Також комітет при доопрацюванні законопроекту врахував всі зауваження Головного юридичного управління, які носять техніко-юридичний характер та суттєво покращують редакцію законопроекту. Тому на сьогодні Головне юридичне управління погодило цей законопроект без зауважень. Колеги, пропоную перейти до розгляду конкретних поправок. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення, шановна пані Ольга. І переходимо до поправок шановних колег, які подали свої поправки до законопроекту. Пані Оля, повертайтесь, будь ласка. І 1 поправка, народний депутат Рябчин. Олексій Рябчин. Будь ласка, вам слово. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Фракція "Батьківщина" буде всім складом підтримувати цей дуже важливий законопроект, який дозволить побороти корупцію у видобувній галузі, яка, на жаль, зараз ще є. Над цим законопроектом працював я особисто, моя колега Альона Шкрум, мій колега Вадим Івченко працював над поправками. Ми фахово попрацювали з комітетом, і я вважаю, що треба голосувати, закликаю голосувати за цей законопроект наших колег. Якщо цей законопроект урядом буде правильно імплементований - це окрема, окрема ще дискусія, яким чином він буде імплементований, - то ми маємо шанс у одно-, дворічний строк мати всю інформацію, яку зараз не маємо. І з неї громадськість, активісти, антикорупційні органи можуть зробити певні висновки: хто володіє, хто є бенефіціарами, чому наші надра віддаються без тендерів незрозумілим структурам і Україна… українські громадяни не отримують з цього рентних платежів, не отримають податків в бюджет. Я сподіваюсь і впевнений, що цей законопроект зробить свою справу і треба його підтримувати. Сподіваюсь… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний колега. Шановні колеги! Я прошу визначатись по поправці номер 1 шановного Олексія… Олексія Рябчина, я перепрошую. Будь ласка, голосуємо.

Будь ласка, мікрофон пану Вадиму. 11:40:49 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Я прошу, коли я даю зауваження, я ж не спілкуюсь з трибуною. Я даю зауваження своєму колезі для того, щоб вона виправилася. І не потрібно публічно розповідати, "хто кому Рабінович", як то кажуть. Це перше. Друге. Я хотів би до вас, колега… я до вас, колега, звернувся з наступного. Перше. Чому ми вилучаємо інформацію про дивіденди. Є правка, де ми виключаємо інформацію про дивіденди, тобто робимо закритою. Друге. Ми вилучаємо інформацію про собівартість І третє. Ми убираємо штрафи за недостовірну надану інформацію. Депутат звернувся, йому надали недостовірну інформацію. І фактично, коли він може довести, ми убираємо штрафи. Чому такі правки внесли буквально в закон, якими є ми, в тому числі і

Будь ласка, я дуже прошу тільки по поправкам іти. І голосуємо по 4 поправці. Але спочатку пані Ольга дасть роз'яснення позиції комітету, прошу. Дякую, пані голово! Шановний Вадим Євгенович! Комітет уважно розглянув всю серію ваших правок. Насправді ми хотіли вас підтримати. Але цей законопроект конкретно базується на міжнародному стандарті, так званому ЕІТІ, або ініціатива прозорості видобувних галузей, які впроваджуються у 51 країні. стандарт чітко визначає, яку саме інформацію можна опубліковувати і вимагати від компаній. Я скажу вам, що Україна у цьому законопроекті пішла далі ніж деякі наші європейські колеги. Ми йдемо поступово до того, щоб відкрити всю інформацію. Ви подали правку 4 про собівартість. Жодна компанія, яка діє на конкуруючому ринку в Україні, не вимагається відкриття такої інформації. В ІПГВ або ЕІТІ також цього не вимагається. Ми не знайшли підтримку, хоча дуже хотіли з поваги до вас, шановний Вадиме Євгеновичу…

11:43:36 За-56 Поправка відхиляється. Наступна – 8-а, так само народного депутата Івченка. Наполягаєте? Будь ласка, мікрофон. Я дякую вам, колега. Знаєте, я хотів би, щоб ми чітко розуміли, це є державні підприємства або публічні компанії з державною часткою. І будь-який громадянин України має знати: а) яка собівартість виробленої продукції. І повірте, це потрібно для того, щоб далі встановити зрозумілу систему надбавок або зрозумілу систему оподаткування, щоб дати людям зрозуміти, яка ж собівартість, яка буде вартість у майбутньому, наприклад, ціни у тому числі на газ. Це перше. І друге. Я хотів би зрозуміти, а чому ми з вами убираємо дивіденди? Чому ми з вами боїмося, щоб надали офіційну інформацію, що мільйони гривень ідуть як дивіденди певним топ-менеджерам цих компаній. Я ще раз прошу сказати, що із який нормальний з точки зору прозорості інформації, ви вкинули норми, де ви закриваєте частково інформацію. Я ще раз кажу: собівартість, дивіденди і, третє, ви убрали штрафи за ложь топ-менеджерів, які надають…

законодавчої ініціативи є ви як автор цієї поправки. Ви вносите поправку, яка додає вимогу відкривати собівартість, на що ми вам можемо сказати знову, що стандарт цього не передбачає. На ринку сьогодні працює приблизно вісім компаній, які видобувають відсотків всього газу в Україні. Серед них є, дійсно, державні компанії, але є також і приватні компанії. Щодо дивідендів державних компаній, вони і так розкриваються вже сьогодні за вимогою законодавства. Щодо приватних компаній, ми не можемо вимагати від їх власників поза межами законодавства про акціонерне товариство або про ТОВ, вимагати додаткової інформації. Вона не стосується безпосередньо видобувних галузей. Тому комітет не зміг підтримати, хоча дуже хотів ваші правки, Вадим Євгенович. Шановні колеги, прошу визначитися по 8 поправці. Комітет її відхилив. За-64 Поправка відхиляється. 11 поправка, Сажко, народний депутат. Не наполягає. Я так розумію, 14-а, теж народний депутат Сажко, наш колега. Не наполягає. 22-а. Теж не наполягає. 38-а. Не наполягає. 39-а, народний депутат Івченко. Наполягаєте? Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я все ж таки прошу, щоб ми внесли і підтримали саме ці правки. Вони, повірте, потребують сьогодні, щоб ми знали дану інформацію. Це не говориться про публічні компанії приватні, це говориться виключно компанії, де діє держава. Чому ми маємо закривати, ще раз хочу сказати, інформацію про дивіденди? Я хотів би, щоб це було публічно, і всі знали, і це вивішувалося на офіційному сайті, це давалася інформація на запити депутатів депутатів відповідних органів і так далі. Це нормально, якщо ми говоримо за прозорість. Якщо ми говоримо просто за виконання там певних умов якихось, я б хотів, щоб ми розширили цей перелік. Тому що сьогодні у нас ситуація така, що нам не дають інформацію про дивіденди і не дають інформацію про собівартість. Хоча хотілося б чітко відслідковувати як опозиційній фракції, що відбувається у нас, до речі, сьогодні і на ринку в тому числі газу і взагалі в структурі "Нафтогаз". Тому я просив би, щоб ми підтримали Дякуємо за роз'яснення вашої поправки. Будь ласка, слово представнику комітету. Ця серія правок стосується виключно питання оприлюднення собівартості, і я прошу зал визначитися, чи хоче зал бачити собівартість по всім компаніям, і по приватним, і по державним, тому що цей закон стосується всіх суб'єктів, які працюють на ринку. Також нагадаю шановному колезі Вадиму Євгеновичу, що сьогодні в Україні не планова економіка, ми діємо в певних ринкових умовах, і відповідно навіть державні публічні компанії управляються так само, як і приватні. Щодо дивідендів, дивіденди вже на сьогодні публікуються за вимогами Дякуємо за роз'яснення цієї поправки і позиції комітету. І зараз, шановні колеги, просимо визначитися вас по поправці 39 народного депутата Івченка. Комітет проти. Комітет відхилив, Вадиме Євгеновичу, абсолютно справедливо.

Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Дійсно, законопроект розкриває велику кількість інформації, однак я погоджуюся з моїм колегою Вадимом Івченком, що можна було б додати ще. І сподіваюсь, що наступного разу, коли буде більша згода колег іти поступово, ми це проголосуємо. Тому що на ті запити, які ми даємо в державні компанії, нам не відповідають стосовно собівартості і стосовно дивідендів. Однак також, я думаю, що в наступному ітерації підвищення прозорості, ми можемо підвищити штрафи за ненадання інформації, тому що зараз є певна адміністративна або господарська відповідальність. Моя пропозиція була така, що, якщо компанія відхиляється і не дає всі звіти, які вона повинна давати, просто зупиняти дію дозволів до тих пір, поки вона не надасть інформацію громадянам України ту, яку потрібно робити. На жаль, ця правка була не підтримана комітетом, можливо, вона буде підтримана в залі для того, щоб штрафувати ще більше ті компанії, які проти прозорості. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Бєлькова Ольга. Шановний Олексій, як ви пам'ятаєте, ми дуже уважно розглядали, дискутували вашу правку, дійсно, у неї є раціональний ланцюжок такий. Тому що на сьогодні в Україні ліцензій, які було видано за останні 3-4 роки приватним компаніям, є так званими "сплячими". І, дійсно, було б корисно, щоб Держгеонадра нарешті взяв в свої руки цю справу і позбавляв їх права тримати ці ліцензії. Разом з тим я маю визнати, що деякі обласні ради на сьогодні ведуть себе нераціонально, невчасно приймають рішення щодо узгоджень, видачі дозволів і так далі, і сьогодні фактично компанії опинилися між двох вогнів. Мені здається, що ми з вами вже показали добру волю, і наступний законопроект буде посилено, якщо в цьому буде потреба. Разом з тим прошу зал визначитися з цією ідеєю, я підтримую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на голосування правку 81 Рябчина, комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

85-а, автор не наполягає. Таким чином, колеги, ми завершили розгляд правок і через дві-три хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Тому я переконливо прошу всіх народних депутатів зайти в зал, прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. І зараз надаю для заключного слова три хвилини для виступу Бєльковій Ользі Валентинівні. Дуже дякую, пане Голово. Шановні колеги, насправді цей парламент зробив дуже багато для того, щоб відновити довіру інвесторів у газовидобуток в Україні. Нещодавно спільно з усіма колегами з усіх фракцій ми прийняли низку законодавчих актів, які змінили фіскальний режим, які змінили спрощення спрощення земельних питань для газовидобутку. Ми знайшли компроміс у питанні співпраці з місцевими громадами, все це дуже важливо. Разом з тим, сьогодні інвестори все ще побоюються прийти на ринок, тому що вони знають, що не всі компанії діють в однакових умовах. Я хочу, до речі, похвалити, що всі ті компанії, які на сьогодні діють в Україні з великими обсягами видобутку, і приватні, і державні, погодилися і добровільно відкрили всі ці дані, всі відомості, ми співпрацювали з ними по цьому законопроекту, і вони не мають застережень. Разом з тим, сьогодні є у деяких колег застереження в залі, хотілося б більше інформації, але до всього треба йти Я дуже прошу кожен голос на підтримку цього законопроекту, тому що він суттєво вплине на інвестиційний клімат по залученню інвестицій в газовидобуток в Україні. Сьогодні кожному нашому виборцю потрібен український газ. Українські видобувники сплачують податки, вони наймають працівників, і, найголовніше, це єдина можливість зробити газ більш дешевим для всіх українців. Дуже дякую завчасно за підтримку. Також прошу доручити комітету спільно з юридичним управлінням Верховної Ради України провести техніко-юридичне опрацювання при підготовці законопроекту на підпис Голові Верховної Ради. Дуже дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх зайти в зал, це один з найважливіших сьогодні законопроектів. І я прошу голів фракцій, я бачу, що великої кількості депутатів немає в залі, запросити в зал і зайти в зал. Я прошу членів комітету допомогти змобілізувати зал. Будь ласка, прошу всіх зайти в зал. З лож парламенту в тому числі. Цей закон є на підтримку українського газовидобування. І я прошу всіх підтримати даний закон і голосувати відповідально. Я почекаю ще 30 секунд. Будь ласка, займайте робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (№ 6229) у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу всіх взяти участь у голосуванні і прошу проголосувати. Кожен голос, колеги, прошу підтримати і прошу голосувати. Голосуємо. Колеги, уважно кожний голос. Голосуємо. Прошу підтримати. Я поставлю на повернення, колеги, це принципово важливий закон. Я прошу не виходити з залу, прошу членів комітету максимально змобілізувати зал. Я прочитаю по фракціях.

"Партія "Відродження" – 2. Колеги, зараз я поставлю на повернення, обговорення вже завершено. Зараз я поставлю на повернення голосування, і я прошу усіх зайти в зал, коли ми говоримо про підтримку українського виробника, це саме це. Це самеце. Тому я прошу відповідально, Володя, це дуже важливий закон справді, це принципова позиція. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Я поставлю на повернення. Я прошу проголосувати за повернення до розгляду проекту Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (№ 6229). Я прошу усіх і кожного уважно голосувати. Я прошу підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, голосуємо, кожен голос. Прошу підтримати, голосуємо, підтримуємо. Я ще раз поставлю, зайшло кілька людей під час голосування, будь ласка. Я прошу, пан Степан, ви щойно зайшли, змобілізуйте групу свою, це важливий закон. "Відродження", змобілізуйтесь, будь ласка. "Батьківщина", дайте, скільки можливо, дайте, скільки можливо. Ще раз: "Блок Петра Порошенка" – 93, "Народний фронт" – 59, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 15. Мені здається, можна більше. Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 0. Підтримайте, колеги, підтримайте, будь ласка, нам бракує кілька голосів. Я прошу зайняти усіх робочі місця. Я прошу приготуватися до голосування, отже, колеги, не виходіть. Я ставлю на голосування ще раз пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (№ 6229). Це європейський закон, це український закон для підтримки українського виробника. Я прошу проголосувати і прошу підтримати кожного, колеги. Антон, кожного підтримати. Я прошу проголосувати і прошу підтримати. Потім буде ваш закон так само. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо, колеги, за повернення прошу підтримати. Голосуємо.

Не вистачає голосів. Колеги, повторне друге ви підтримаєте?

Прошу всіх зайти в зал. Одна хвилина. Радикальна партія. 12:00:18 ЛЯШКО О.В. Шановні колеги, коли ви говорите про прозорість видобувної галузі, найголовніше, українці і повинні знати, за що вони платять. Коли сьогодні собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень, а люди платять по 9 тисяч, а влада хоче підняти до 11 тисяч, і ми закриваєте цифри, звідки беруться ці… космічна вартість газу, за яку не може заплатити жодна людина в Україні, крім олігархів, де ваша прозорість?! Людям надо справедлива ціна на газ. Ви приймаєте закони, які скривають собівартість видобутку газу, які дозволяють космічні тарифи виставляти українцям, заробляти надбариші олігархам, залазячи в кишеню до кожної української людини. Ваша прозорість – це 45 мільйонів євро премії посадовцям "Нафтогазу"! Ваша прозорість – це 300 процентів рентабельності Укргазвидобування. За чий рахунок? За рахунок кожної людини в Україні. Тому ми за справжню прозорість. Показуйте собівартість… Ви підтримуєте повторне друге, так? Олег! Ви повторне друге підтримуєте? Повторне друге. Підтримуєте. Добре. Будь ласка, Оля Бєлькова. Одна хвилина. І прошу усіх займати робочі місця. Заходіть в зал. Шановний колего, здивована вашим поясненням, тому що Закон про прозорість видобувних галузей на сьогодні відкриває в обов'язковому порядку з високими штрафами інформацію про те, хто, у залі) А ви спілкуйтесь з авторами законопроекту і будете розуміти. Так от, Олег Валерійович, нагадую вам, що на сьогодні вся ця інформація є закритою. Здивована тим, що одна з наших фракцій чомусь у повному вони вам дадуть. Але цей закон стосується всіх компаній, приватних включаючи, які діють на ринку, які сьогодні не зобов'язані це робити. (Оплески) Але ви можете запитати у них у власному досвіді. Олег Валерійович, ми багато з вами спільно зробили для газовидобутку в Україні, але сьогодні вас… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, я прошу змобілізуватись, прошу всіх зайняти робочі місця. Я ще раз поставлю на повернення, ще раз поставлю в другому читанні. Якщо не буде, тоді і будемо голосувати за повторне друге, але, колеги, це наш шанс сьогодні, це наш великий шанс підтримати українську газовидобувну галузь, це наш шанс підтримати енергетичну незалежність України. Тому я прошу кожний голос, кожен голос, будь ласка. Перше. Я ставлю на повернення, потім ще раз в другому читанні. Я прошу всіх зайняти робочі місця, усіх приготуватись до голосування. І я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (№ 6229). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос, колеги, кожен голос, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо. Ще раз, ще раз поставлю. Це вже буде заключний раз, колеги, це буде заключний раз. Отже, колеги, я поставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за друге читання проекту Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях. Хто за те, щоб повернутись до голосування за друге читання 6229, прошу проголосувати і прошу підтримати. І колеги, зайдіть в зал, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо.

я ще раз поставлю. Я прошу кожного уважно голосувати. 5 голосів, колеги! Я прошу зайняти робочі місця. Я прошу зайняти робочі Будь ласка, займайте робочі місця, колеги. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 6229 в другому читанні. І кожного я прошу уважно голосувати під час цього голосування. Прошу голосувати. Прошу підтримати за повернення. Колеги, кожен голос, уважно і відповідально голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-221 Колеги, ставлю повторне друге читання. Я нагадаю, що Радикальна партія під час виступу говорили, що повторне друге підтримують. І я ставлю проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (6229), повторне друге читання. Колеги, я прошу всіх підтримати. Це компромісна позиція. Я прошу підтримати повторне друге читання 6229. Будь ласка, кожен голос прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Це нечесно! Перепрошую, увага! Колеги, увага! Увага! Увага! Це нечесно! Ми домовлялись, що я дам слово і повторне друге. Я дам слово без будь-яких передумов. Я прошу підтримати. Колеги, я ставлю ще раз пропозицію: проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (6226) повторне друге читання. Це має бути чесно і справедливо в залі. Я прошу підтримати, прошу проголосувати повторне друге читання. Це компромісна позиція. Я прошу підтримати, колеги. Я прошу проголосувати. Олена, прошу проголосувати. Голосуємо повторне друге читання. Голосуємо. дякую за чесну позицію під час розгляду.

спрацювала його картка під час голосування за законопроект 8296 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання. І просить зарахувати його голос до тих, хто проголосував "за". Дякую. Отже, зараз я оголошую перерву на 30 хвилин. 12:35 прошу всіх повернутися в зал для продовження нашої роботи. Хочу нагадати, що наступним буде проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Я прошу всіх о 12:35 бути в залі. Також прошу бути в залі голову комітету Галасюка Віктора Валерійовича і авторів правок, закон в другому читанні, щоб ми змогли відразу перейти до його розгляду. Дякую.

5495, я хочу повідомити, що отримав заяву від двох фракцій на перерву, яку вони готові замінити на виступ від трибуни. І тому 3 хвилини – виступ від трибуни голови комітету Миколи Княжицького, а потім переходимо до розгляду закону. Будь ласка, пане Миколо, 3 хвилини. Дякую. Шановні друзі! Вчора ми з колегами Тарутою, Подоляк, іншими членами Комітету Верховної Ради з питань культури зареєстрували Постанову про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі в місті Києві. Якщо ви слідкуєте, а ви всі слідкуєте за останніми подіями і в столиці України, і в Україні загалом, ви знаєте, що в Києві під час будівництва офісно-торгового центру було знайдено залишки Древнього Києва. Було знайдено древнє русло річки Почайної, де колись Володимир хрестив Київ. Були знайдені справді унікальні артефакти, печатки київських князів синів Ярослава Мудрого, які свідчать про те, що саме в цьому місці починалася сучасна, в тому числі і політична історія України. Це унікальне місце, збереження якого вимагають кияни, українські архітектори, історики, громадські діячі неодноразово зверталися і до Верховної Ради України, і до органів місцевого самоврядування з проханням і вимогою створити на цьому місці музей Древнього Києва. Всі члени Комітету з питань культури і духовності вимагають обов'язково це зробити. Ми бачимо, які баталії розгортаються в Київській міській раді, в інших місцях. Ми бачимо, як активісти оголошують голодування і ціною власного здоров'я готові боротися за те, щоб не знищили ті надбання, які є цінністю не лише для нас, наших нащадків, а й для сучасної Європи. Тому ми вимагаємо обов'язково поставити, принаймні сьогодні проголосувати і поставити в порядок дня, Постанову Верховної Ради про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті Києві, яка підтримана Комітетом Верховної Ради з питань культури і духовності. Це невелика постанова, все, що ми просимо, - це Кабінету Міністрів вжити необхідних заходів для збереження об'єктів історико-культурної спадщини Поштової площі і занести об'єкт культурної спадщини - ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва на Поштовій площі у місті Києві - до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією "Пам'ятка національного значення". А також Київській міській державній адміністрації рекомендувати вжити вичерпних заходів для інформування громадськості стосовно об'єктивного поточного стану щодо модифікації об'єкту культурної спадщини та широкого обговорення, подальших кроків з метою зменшення соціальної напруги. Дуже прошу Голову Верховної Ради підтримати постанову, цієї постанови в порядок денний. Звертаюся до колег депутатів, ми знаходимося справді в історичному моменті, бо ті артефакти, які були знайдені, те, що віднайшли архітектори під час розкопок, справді унікальні для нашого часу. І серйозний національний музей, який би став прикрасою і Києва, і Європи, і всього світу, музей, в якому б українські школярі вивчали основи нашої державності, в цьому місті точно було б набагато потрібніший аніж черговий офісно-розважальний центр. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Миколо. Я як Голова Верховної Ради України повністю підтримую вашу позицію. я запропоную залу включити в порядок денний сесії, але не зараз, а після розгляду закону, коли в залі буде повна концентрація і коли ми будемо бачити, що є для цього можливість. В свою чергу, прошу вас переговорити з усіма головами фракцій, постанова нова, щойно зареєстрована, щоб всі орієнтувалися про її зміст і підстави, щоб ми мали єдину позицію в залі. Дякую, пане Миколо. Отже, переходимо до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів (5495). І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань промислової політики та підприємництва Галасюка Віктора Валерійовича. Будь ласка, пане Віктор. Дякую. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги, народні депутати! Представляю вашій увазі законопроект 5495 про збереження українських лісів і запобігання незаконному вивезенню лісу-кругляка з України. Три основні завдання цього законопроекту, які ставилися авторським колективом на чолі з Олегом Ляшком. Перше – це суттєве збільшення штрафів, відповідальності за незаконні рубки та запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду лісу-кругляка, щоб була не просто конфіскація лісу чи формальний, символічний штраф, а щоб був реальний тюремний строк в разі порушення мораторію на експорт лісу. Мова йде про те, що до 5 років ув'язнення за контрабанду лісу і навіть до 10 років у випадку рецидиву. Ця жорстка, але абсолютно справедлива відповідальність, має перекрити ті шалені контрабандні схеми, які, на жаль, продовжують процвітати. Друге завдання – це зняття найменших сумнівів щодо повної відповідності мораторію на експорт лісу-кругляка, духу і літері Угоди Світової організації торгівлі і Угоді по асоціацію з ЄС. Прийняття цього закону сьогодні це гарантія збереження мораторію та захист позицій України на міжнародній арені. Справа в тому, що держава може запроваджувати тимчасові обмеження навіть в умовах Угоди про асоціацію асоціацію з ЄС або про вільну торгівлю з СОТ, але у разі встановлення внутрішніх обмежень споживання лісу. Уряд досі такі обмеження не встановив, тому сьогодні парламент має прийняти на себе цю важливу місію і виконати це завдання. Таким чином, ми знімемо всі останні застереження з боку міжнародних партнерів щодо мораторію на експорт лісу. Третя новація, ключова – це заборона експорту дров. Під виглядом дров за кордон сьогодні вивозять український ліс. Подивіться, що відбувається. Згідно митної статистики експорту: з України експорт лісу-кругляка – нуль, в Європу імпорту лісу-кругляка з України – маже 500 тисяч тонн. Це контрабанда, це несправедливо, це цинічно, це руйнує українську економіку, це краде робочі місця українців за кордон, це неприпустимо. Треба це сьогодні виправляти. А потім пропонують нам з-за кордону кредит і ще, кажуть, умова: відміна мораторію на експорт лісу-кругляка. Ні, ні і ще раз ні. Давайте цим законом поставимо крапку. Комітет з питань промислової політики та підприємництва, я дуже дякую всім членам комітету, співавторам, це дуже важливий для комітету законопроект, прийняв рішення рекомендувати прийняти в цілому як закон… у другому читанні та в цілому як закон, з техніко-юридичним опрацюванням. Від юридичного управління надійшло зауваження, яке, я вважаю, що є важливим. Воно стосується неповноти визначення формулювань стосовно запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду дров паливних. Вважаю, що вказані зауваження можна… ГОЛОВУЮЧИЙ. Вказані зауваження можна усунути додаванням у назві статті 201-1 та частині першій статті 201-1 слів "а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України". Шановні колеги, я прошу з цим уточненням прийняти в цілому з техніко-юридичним опрацювання Закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, про збереження українських лісів. Прошу підтримати. Дякую вам. Отже, переходимо до правок. За тією ж самою системою я буду озвучувати правки, які відхилені, хто хоче поставити на підтвердження, шляхом підняття руки.

13-а. Не наполягає. 20-а. Не наполягає. По 21 правці Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Шановні колеги, всі ви бачили ці страшні фотографії, які є історичною ганьбою, коли з космосу чи Google Map знята карта кордону України-Румунії через Карпати, і ми бачимо про те, що про те, що там свій ліс бережуть, а в нас скоро буде вижжена земля. Ми одне з головних своїх багатств не бережемо і з цим треба радикально боротися, що робить наша команда. Я абсолютно певен, що в цьому залі досить свідомих людей, готових підтримати наш законопроект про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, це державний злочин, це злочин проти дітей, проти прийдешніх поколінь. Тому що, пропускаючи контрабанду нашого лісу, ми забираємо в майбутніх українських нормальне... право на нормальне життя. І тому ліс треба берегти. Але яка ганьба ще, що зал зараз фактично порожній. Я закликаю голів фракцій брати приклад з Олега Ляшка, мобілізувати людей і щоб люди були зараз на робочих місцях. Дякую. Наступна правка - 31. Не наполягає автор. 35-а.

має на меті врегулювати кілька питань. Одне питання стосується того, щоби ми, з точки зору Міжнародних правил торгівлі, мали можливість утримати і відстояти наш мораторій. А друга, друга позиція стосовно того, щоби всі ті, хто сьогодні займається незаконною діяльністю і незаконно вирубують ліси, мали покарання. Моя правка стосується того, щоби незаконна порубка дерев і чагарників на площах понад один гектар лісу, в тому числі і в заповідному фонді, і в інших особливо охоронюваних лісах, каралась більш жорстко. Я хочу нагадати про те, що в Румунії взагалі такі злочини прирівняні практично до злочинів проти національної безпеки і оборони, тобто на рівні тероризму. Тому я вважаю, що має бути дуже жорсткий злочин, коли коли мова йде про незаконні рубки лісів в заповідних територіях, особливо цінних лісів. Тому прошу підтримати мою правку і прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, я хочу наголосити, що правок лишилося небагато, тому прошу усіх заходити в зал. І прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Пане Віктор, ви будете коментувати? Будь ласка, прокоментуйте. Шановний пане Юрію, я дякую за вашу пропозицію, за вашу постійну увагу до питання захисту лісів, але хочу наголосити, що комітетом опрацьована комплексна цілісна редакція, яка встановлює не тільки надзвичайно жорстку відповідальність і за незаконні рубки, і за контрабанду лісу. Я наголошую, що максимальна відповідальність, яка передбачена в законі, це 12 років ув'язнення, надзвичайно жорстка. Більш того, відмінною рисою закону є те, що там нормами прямої дії і абсолютно чіткими критеріями прописані і розмір шкоди, і розмір відповідальності, який не допускає або абсолютно звужує поле для суб'єктивних трактувань. Таким чином, я прошу підтримати редакцію комітету. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування правку 31 народного депутата Дерев'янка. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. 12:54:15 За-70 Рішення не прийняте. І я ще раз закликаю усіх народних депутатів заходити в зал, через кілька хвилин відбудеться голосування. Отже,

Дякую, Андрій Володимировичу. Ну по-перше, хотілося б зазначити, що, окрім того, що ми заборонили експорт лісу-кругляку, ми дійсно створили певний попит, пропозицію на внутрішньому ринку. І є проблема з тим, щоб цей попит, щоб цю пропозицію правильно розподіляти. Для цього потрібно зробити дійсно комплексну реформу в системі проведення аукціонів для того, щоб і малі, і середні підприємці мали можливість доступу до цього лісу-кругляку, а не тільки великі. Це перше питання. Що стосується цієї правки 42-ої. Цією правкою ми фактично говоримо про те, що не можна експортувати вироби з деревини, так зване альтернативне паливо, тобто вироби з доданою вартістю. Тобто фактично ця правка суперечить самій ідеології і суті цього законопроекту. Я не розумію, для чого обмежувати в такий спосіб підприємницьку діяльність тих підприємств, які можуть виробляти якісний продукт і експортувати його. Або давайте уточнимо: не всю групу 4401, а 44110000, наприклад, або взагалі відхилимо цю… дякую. Шановний Сергій Іванович, дякую за вашу увагу до питання захисту лісів і за слушні пропозиції. По-перше, хочу наголосити, що стати співавтором, Закон про ринок лісу, який знищить корупцію і схеми в цій галузі, який зробить сировину гарантовано доступною для українських виробників, незалежно від розміру малих, середніх, великих, щоб реальні виробники мали сировину. Безумовно, ми спільно виступаємо за те, щоби мала можливість Україна експортувати не сировину, а в тому числі і меблі, і пелети, і папір і так далі. коду по деревині паливній я вважаю обґрунтованим. Якщо ми його уточнимо до 4401100000, це усуне будь-які неточності трактувань. Тому це уточнення є прийнятним, давайте спільно рухатись.

Колеги, прошу вашої уваги. Пропонується уточнити 42 поправку народного депутата Галасюка. Наголошую, не поставити на підтвердження, а саме уточнити вказану поправку. Для того, щоб уникнути ризику неоднозначності трактування коду 4401, яким ми доповнюємо законопроект в другому читанні, пропонується код 4401 "Деревина паливна" деталізувати з чотирьох знаків до десяти. А саме: вказати код 4401100000, щоб гарантувати, що під заборону експорту підпадуть саме дрова, а не тріска чи паливні брикети, або гранули, які вже є продуктом переробки. Дякую і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я хочу вам наголосити, що ми вже домовились, що голова комітету цю правку Дякую, шановний Андрій Володимирович. Шановний пане Борисе, дякую дуже за ваше слушне абсолютно уточнення. Я згоден, що для усунення ризику неоднозначності трактування є обґрунтованим деталізувати код

Це буде гарантувати заборону експорту саме паливної деревини, але буде дозволяти без жодних різночитань експортувати, наприклад, пелети, продукцію переробки з цього. Тому я прошу, шановний пане Голово, при постановці на голосування врахувати те уточнення для усунення зауваження юридичного управління, яке я назвав, а також поправку Козиря і Кіраля, яка була озвучена щодо деталізації коду. Давайте ми так домовимося, пане Віктор, що ви просто зачитаєте в заключному слові цю редакцію. Віктор, я з вами говорю. Ви зачитаєте чи мені просто назвати з поправками? 12:58:37 Прошу в поправці, в моїй … ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте в заключному слові скажете, як голосувати. Отже, 35 поправка, пані Заружко. Але 35 поправка – це Левченка поправка. Включіть мікрофон, будь ласка, Заружко. 13:00:08 ЗАРУЖКО В.Л. Дуже дякую, шановний пане Голово. Я хочу наголосити, що питання екології, безумовно, це надважливе питання про збереження лісів для майбутніх поколінь Але я хочу закцентувати вашу увагу на тому, що Україна мусить зосередитися на постачанні не сировини і не на сировинній структурі економіки, а на продуктах переробки, як ми вже неодноразово у фракції Радикальної партії пропонували купуй українське, плати українцям – це має бути основним слоганом щодо любого законопроекту, який приймається у поважній залі. Бо тільки це дасть можливість українцям отримати роботу та достойну зарплату, не залежно від галузі, в якій вони працюють, будь-то деревопереробка, будь-то будь-то вугледобувна галузь або металургія. Давайте зосередимось на цьому. Дуже дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, ми пройшли розгляд поправок. Зараз буде заключне слово голови комітету і переходимо до голосування. Я прошу всіх зайти в зал. Я прошу голів комітетів, голів фракцій запросити усіх депутатів у зал, через 3 хвилини ми переходимо до голосування. Зараз я запрошую до заключного слова Галасюка Віктора Валерійовича. І прошу в заключному слові сформулювати 49 статтю, як би ми мали ставити на голосування. Будь ласка, запрошую до виступу. Дякую. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, перш за все я хочу подякувати вам за те, що ми з вами прийняли мораторій на експорт лісу-кругляка. Незважаючи на величезну критику, яка лунала із-за кордону, незважаючи на внутрішні політичні ігрища і інтриги, цей закон був прийнятий парламентом, вступив у дію і сьогодні діє не лише на користь української екології, а і на користь української економіки, промисловості і розвиток малого підприємництва. Завдяки дії мораторію лише за попередній рік, коли він діяв на повну по всіх деревних породах, інвестиції у галузь зросли більше ніж у двічі, це додаткові мільярди інвестицій, а не кредитів. За цей час експорт несировинної продукції деревообробної зріс на 4 мільярди гривень. Надходження до бюджету зросли майже на півмільярда гривень. Дуже великі позитивні ефекти для економіки. Тисячі, десятки тисяч робочих місць створені по всій Україні, це малий і середній бізнес. Це реальна підтримка українських виробників і українського суспільства. Більше робочих міць в Україні менше тих людей, які будуть вимушені їхати за кордон поневірятись там, щоб заробити кількасот євро, направляти своїм родинам. Ми маємо з вами дати українцям роботу, гідну зарплату і перспективу у рідній країні, без еміграції. Це ключове питання. Цей закон треба прийняти для того, щоб зняти останні застереження у наших міжнародних партнерів щодо відповідності мораторію на експорт лісу-кругляка нашим міжнародним угодам. Цей закон ставить крапку в цьому питанні. Це раз. Два. Він передбачає надзвичайно жорстку кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляка. Давайте сьогодні покажемо, що ми за боротьбу з контрабандою не на словах, а на ділі, приймаючи такі реальні закони, міняючи правила гри. Контрабанда лісу-кругляка за останні 5 років перевищила мільярд доларів США. Уявіть собі. Та це тільки по одній товарній позиції. Що ми робимо, коли такі діряві економічні кордони? Це знекровлює нашу економіку і заставляє уряд іти з простягнутою рукою за кредитами МВФ. Давайте поставимо сьогодні в цьому крапку хоча би в цій галузі. Третє, надзвичайно важливе. Заборона експорту дров. Купуємо за кордоном вугілля і газ, а самі продаємо туди дрова. Та ми можемо пелети з них робити. Є Асоціація "Український Пелетний Союз", деревообробники, які підтверджують, що вони здатні повний обсяг деревини обробити всередині країні для того, щоб цю сировину тут повністю пустити на розвиток української економіки, промисловості. Коли я їжджу по цих деревообробних підприємствах по всій Україні, там реально створюють нові робочі місця, реально піднімають заробітну платню. Ми з вами взяли дуже правильний курс, який сьогодні треба продовжити. Дайте хвилину, будь ласка. Я поправки маю зачитати. Дякую. Шановні колеги, я прошу підтримати цей законопроект в другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичними правками, а також з наступними уточненнями. Для усунення зауваження Головного юридичного управління прошу додати в назві статті 201-1 та частині першій статті 201-1 слова "а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України". Дякую. Добре, дайте можливість зачитати, щоб ми знали коректно 49 правку, ще хвилину Галасюку. І прошу заходити в зал всіх. Будь ласка, Галасюк. Дякую, шановний Андрію Володимировичу. Друге. Я пропоную підтримати поправку Кіраля і Козиря, яка стосується уточнення моєї 42 поправки. В 42 поправці замість коду 4401 чотиризначного вказати точний десятизначний код деревної паливини… деревини паливної, а саме: 4401100000. Прошу з урахуванням цих уточнень підтримати закон в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням.

в тій редакції, яку озвучив Галасюк від трибуни. Я прошу всіх заходити в зал. Ми звершили обговорення і ми переходимо до прийняття рішення. Прошу усіх зайняти робочі місця. Голови фракцій, будь ласка, запросіть депутатів в зал і запросіть зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів (№ 5495) з поправками, які озвучив під стенограму голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Галасюк Віктор Валерійович, в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

порядок денний проект Постанови про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті Києві. Це захист українського музею і це питання, яке має об'єднати зал, постанова зареєстрована тільки сьогодні, це правда. Але, якщо пройшли консультації з усіма головами фракцій, ми зможемо її включити в порядок денний, а після обіду проголосувати, і я прошу всіх підтримати дану пропозицію. Зараз я поставлю на голосування пропозицію, щоб ця постанова була включена в порядок денний сесії. Чи всі ознайомлені, колеги? З усіма проведені консультації? Можемо голосувати? Будь ласка, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для розгляду на сьогоднішньому засіданні проект Постанови про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті Києві (№ 8541). І я прошу всіх підтримати, і проголосувати. Голосуємо, колеги, підтримаємо український музей,

Колеги, я ще раз поставлю. Наголошую, це боротьба українських музейників проти забудовника, це підтримка української культурної спадщини і підтримка українських працівників музею. І, зрештою, це підтримка Києва – давнього і древнього Києва. Я прошу всіх підтримати, я ще раз ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний проект Постанови про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі в місті Києві (8541). Прошу проголосувати, колеги, прошу підтримати. Голосуємо включення в порядок денний для розгляду сьогодні. Прошу підтримати. Голосуємо. 13:10:52 За-191 Я поставлю третій, заключний раз. Але, колеги, я прошу вас, в даному випадку йдеться не про технічні речі. Це є однин з найбільш древніх районів Києва. Я, коли був археологом, близько року працював там на розкопках, найдавнішого періоду пам'ятки. Ці пам'ятки сьогодні під ризиком, їх може знищити забудовник. І питання йде про те, щоб сьогодні Верховна Рада України підтримали, підтримала Древній Київ, підтримала українських музейників, підтримала нашу історію і культуру. І тому я прошу, колеги, відставте політичні процеси, підтримайте дану постанову. Я ще раз поставлю, я прошу змобілізуватись. Голови фракцій бачили, де у нас є недостача, переконайте депутатів. Колеги, я ще раз поставлю, я розраховую на підтримку. Я прошу всіх зайняти робочі місця, я прошу приготуватись до голосування. І я ще раз ставлю на голосування пропозицію підтримати включення в порядок денний сесії для розгляду сьогодні проект Постанови про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі в місті Києві (№ 8541). Підтримайте, колеги! Голосуємо, гуртом, злагоджено, відповідально. Прошу підтримати. За Древній Київ, за українські музеї! Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, я після наступного питання ще раз поставлю. Так, так, я після наступного питання ще раз поставлю. Ми переходимо до наступного питання. Це проект Закону… проект Закону про ринки капіталу та організовані товарні ринки (7055). І я прошу, колеги, підтримати розгляд за скороченою процедурою. Я прошу усіх підтримати цю пропозицію, прошу голосувати і прошу підтримати за скорочену процедуру. Прошу підтримати. За-152 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Демчака Руслана Євгеновича. Пане Руслане, будь ласка. Шановні колеги, сьогодні ми маємо шанс змінити ситуацію на фондовому ринку України, комплексно врегулювавши діяльність товарних ринків, та запустити ефективне застосування деривативів в Україні. Прийнявши доопрацьований проект Закону номер 7055, який після розгляду в залі у лютому цього року і отримання зауважень був доопрацьований таким чином, що ми погодили з усіма ключовими учасниками їхні позиції. Особливо це стосується енергоринку, а також оновлена редакція враховує зауваження ГНЕУ та рекомендації, висловлені у висновку Кабінету Міністрів. У порівнянні з попередньою редакцією законопроект доопрацьовано в таких напрямках. У ході довготривалих переговорів погоджено компромісний варіант із представниками енергоринку щодо торгівлі газом і електроенергією. А саме для даного ринку норми закону вступатимуть в силу із 2023 року. Також враховано пропозиції європейського енергорегулятора, в тому числі щодо визначення деривативами правочинів, які передбачають строк поставки до двох днів, вони не є деривативами. Чітко визначено, що дія цього закону не поширюється на відносини, пов'язані з укладанням виконання правочинів поза організованим товарним ринком, тобто поза біржовими та на основі двосторонніх договорів. А загалом діяльність учасників товарних ринків регулюватиметься спеціальним законодавством про такі товарні ринки. Фактично ми чітко розмежовуємо повноваження регулятора на товарних ринках, які будуть стосуватися лише регулювання товарних бірж. Повністю виключено зміни до законів України, які стосувалися підвищення фінансової та інституційної незалежності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що було найбільше зауважень по цьому законопроекту, я наголошую, тут цього точно уже немає. Також зазначу, що ми підтримали запропоновану Державним агентством з енергоефективності можливість випускати спеціальні "зелені" облігації. Добре. Значить, буде доповідати пан Демчак і від комітету, і від автора, тому ще 2 хвилини, будь ласка. ДЕМЧАК Р.Є. Також в законопроекті передбачений захист власників, тримачів облігацій як корпоративних, так і муніципальних, так і дозволяється випуск облігацій міжнародних фінансових установ В той же час, у законопроекті збережена спрямованість на впровадження на ринках капіталу України передової міжнародної практики, в тому числі останніх законодавчих змін в Європейському Союзі. Крім цього, підкреслю, що законопроект, спрямований на забезпечення виконання вимог Угоди про асоціацію в частині імплементації близько 10 директив Європейського Союзу. Завершуючи виступ, хочу сказати, я впевнений, що ми з вами як парламентарі, які представляють інтереси всіх українців, хочемо, щоби Україна піднялася із неналежного 150-го місця в Рейтингу економічних свобод, чому сприятиме в тому числі і діяльність розвинутого фондового ринку. Прийнявши цей закон, ми зможемо створити справжні ефективні ринки капіталу, енергоресурсів, сировинних товарів, де ціна визначатиметься ринком шляхом через урівноваження попиту та пропозиції, знизити ризики невиконання угод, що позитивно вплине на кожне українське підприємство. Особливих плюсів ми очікуємо для сільськогосподарського ринку, де товаровиробник може розраховувати на справжню ціну, на світову ціну, яка буде формуватися в Україні, і він зможе отримати справедливий дохід за свою роботу. На практиці це означає, що законопроект 7055 – це механізм залучення інвестицій в Україну, створення повноцінного фондового ринку, емісій не сміттєвих, а реальних цінних паперів і широке застосування деривативів та ширше коло інвесторів, які прийдуть… 30 секунд, дайте можливість завершити. ДЕМЧАК Р.Є. Враховуючи вищезазначене, пропоную підтримати рекомендований комітетом проект Закону України про ринки капіталу та регульовані ринки (№ 7055) за основу. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Від Радикальної партії Заружко Валерія, будь ласка. Ні. Від "Самопомочі" Лаврик О.В. Олег Лаврик, "Об'єднання "Самопоміч". Цей законопроект, якщо я не помиляюся, вже вп'яте є в цій сесійній залі, і в різний час у нас була величезна кількість застережень, правок і… Справді, на сьогоднішній день він вже виключає норми, що стосується державного регулювання ринку цінних паперів в частині повноважень самої комісії. Також зараз цей законопроект вже виключає норми щодо змін до Закону про адмінпослуги, виключає норми про юстування. Це, напевне, і є робота над тим законопроектом як результат спільної роботи і комісії, і парламентарів. Тому вважаю, що якісне доопрацювання закону зі сторони комісії є результатом не тільки роботи по цьому закону, а і по наших наступних законопроектах, пов'язаних зі статусом і повноваженнями самої комісії. Дані норми, які є описані в цьому законі, вже давно були прийняті в Європі, починаючи з 2004 року. І прийняття цього закону в першому читанні дасть можливість, відкриє двері для українських товаровиробників, відкриє двері для сільськогосподарського ринку товарів, для товарних бірж. Тому я пропоную підтримувати даний закон у першому читанні і закликаю зал підтримати також. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я сподіваюсь, увесь зал підтримує законопроект у першому читанні. І, колеги, зараз виступ від "Блоку Петра Порошенка". Соловей передає Капліну. Будь ласка, Сергій Каплін. І прошу всіх заходити в зал, колеги, через 2-3 хвилини буде голосування. Будь ласка, Каплін. Шановні колеги, я б хотів звернути увагу десятків тисяч фермерів, фермерських господарств на прийняття цього законопроекту. Якщо говорити простими словами, його суть, фабула заключається в тому, щоби згодом на території України створити таку саму потужну за функціоналом і захищеністю біржовий інститут, як наприклад, у Чикаго, щоби наші сільськогосподарські виробники змогли продавати свою продукцію не через трейдерів, які використовують свій монополістичний стан, свій статус, контролюючи фактично ринок і купуючи за заниженою ціною, а на ринкових умовах, тоді, коли повно працює весь біржовий цикл. Друга важлива складова. На наступному тижні буде розглядатися Закон про другий рівень пенсійного забезпечення. Ключова дискусія профільних комітетів, Світового банку, Міжнародного валютного фонду заключається у тому, що ми, на жаль, не маємо передумов інституційних, фінансових передумов, ринкових майданчиків, щоб зберегти ті гроші, які будуть акумульовані відповідними недержавними і державними пенсійними фондами. І якраз цей законопроект і низка інших створює такі інституційні передумови. Ми матимемо майданчики, які врешті-решт створять можливості для реалізації крупних корпоративних і державних проектів, які зможуть заробляти на тих грошах, які будуть консолідовані через відповідні пенсійні інститути. Тому ми будемо голосувати за цей законопроект, бо він формує він формує умови для справедливої ціни для сільгоспвиробника, він захищає українських фермерів. І ми нарешті робимо серйозний крок у формуванні внутрішнього фондового і товарно-біржового ринку. Це справжній прорив і перший крок до справжньої економічної європейської інтеграції Дякую. Зараз буде заключний виступ від "Батьківщини". І потім ми переходимо до голосування. І я прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. Через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Зараз від "Батьківщини" Олександра Кужель, будь ласка. 13:23:05 КУЖЕЛЬ О.В. Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". На жаль, цей законопроект в тому ж самому вигляді, який ми відправили на доопрацювання, повернувся до залу. Дуже сумно, що комітет банківський, банківської діяльності жодного закону не виносить на захист прав споживачів, а займається лобізмом в частині банків і комісії з цінних паперів. це питання… Наприклад, в цьому законопроекті передбачається, багатостороння торговельна система регулюватися буде цінних паперів підзаконними актами національної комісії. Слухайте, у нас кожен, кожна "звезда", яка очолює якусь державну установу, хоче уйти від впливу, щоб не погоджувати з Міністерством юстиції, щоб їх документи не бачили в Кабінеті Міністрів. Кабмін уже не виносить рішення на публічне, ми не можемо увійти, як у Верховній Раді. Нацкомісія отримує надмірну кількість повноважень з регулювання та впливу на організаційний товарний ринок. Крім того, сумнівною вбачається ідея делегування функцій. Дійсно, для громадських об'єднань, саморегулюючих організацій, дійсно, така норма існує і в європейських комісіях. Але там, наприклад, торговельна палата розподіляється по галузям. Наприклад, частина Торговельної палати Італії має право контролювати і видавати ліцензії всім будівельним організаціям. Так може бути. Але, перепрошую, так, як виписано у вашому законопроекті, це передбачено, що бистренько кто-то регулює.., розуміючи, що цей закон може бути прийнятий, а потім всі інші учасники ринку зобов'язані входити під чиюсь організацію, а не створену знизу, як це формується в європейських країнах. Цей закон не має права на прийняття Верховної Ради і витрачати час, дуже важливий для України, на його розгляд. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх народних депутатів зайти у зал і зайняти робочі місця. Поки депутати заходять, я дам доповідачу 1 хвилину для виступу. І я прошу всіх зайти у зал, приготуватись до голосування. Шановні колеги, я прошу підтримати і хочу дати репліку на рахунок останнього меседжу, що був. Нам дуже прикро, що із політичної сили "Батьківщина" до нашого комітету не входить жоден їхній представник і вони не орієнтуються у законопроекті. І ще раз хочу всіх завірити: законопроект захищає споживачів саме по облігаціям корпоративним муніципальним міжнародних організацій, там цілий блок виписаний. Крім того, це закон дає можливість сьогодні в Україну зайти інвестору, продати валюту зранку, поторгувати у гривні на наших товарних ринках, на ринках похідних і потім увечері, продавши, купити валюту і вийти. Ми сюди можемо завести об'єм інвестицій, який рівний банківському сектору. Тому я дуже прошу відповідально віднестися і проголосувати, і підтримати сьогодні у першому читанні за основу. Якщо будуть якісь зауваження конструктивні, ми їх врахуємо до другого читання. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. (Шум у залі) Від фракції виступала Олександра Кужель, інформую вас. Отже, колеги, я прошу приготуватись до голосування, я прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про ринки капіталу та регульовані ринки (№ 7055) 7055) за основу. Лишень за основу, ми зможемо скорегувати до другого читання. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я прошу всіх приготуватись до голосування. І прошу підтримати проект Закону 7055 за основу. Голосуємо. За основу, голосуємо. Прошу підтримати. За-187 По фракціях, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 85, "Народний фронт" – 50, "Опозиційний блок" "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 9, позафракційні – 10. Колеги, я поставлю на повернення. Скажіть, в комітет на доопрацювання, пане Руслан, порадьте, як нам діяти? Він інакше буде відхилений. Давайте я поставлю в комітет на доопрацювання. Може бути підтримана така пропозиція, пані Олександра? в комітет на доопрацювання, може бути підтримана? Ну, я по Регламенту буду ставити всі пропозиції. Отже, наступна пропозиція. Я ставлю на голосування пропозицію: проект Закону про ринки капіталу та регульовані ринки (7055) направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Третя пропозиція - це є повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. І я думаю, що це була би правильна позиція підтримати хоча б це формулювання. Отже, я прошу зайняти робочі місця, прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про ринки капіталу та регульовані ринки (№ 7055) повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, кожен голос, голосуємо. За-196 Проект Закону 7055 відхилено. Отже, колеги, я нагадую, ми не добрали кілька голосів перед цим включення в порядок денний сесії проекту Постанови про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті Києві. Я ще раз поставлю, колеги, і я прошу усіх підтримати включення в порядок денний сесії проект Постанови про збереження історико-культурної спадщини (8541). Тільки включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги, кожен голос. Не виходьте з залу. Прошу підтримати. Включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Голосуємо.

Колеги, бракує кілька голосів. Ви мені поясніть, які можуть бути дискусії по питанню, коли йдеться про збереження історії Києва? Я прошу, зайдіть в зал. Я прошу народних депутатів, які в ложах, зайти в зал, приготуватись до голосування. Ні! Якщо ми увійдемо в обговорення, ми втратимо голоси. Я прошу усіх зайти в зал і кожного брати участь в голосуванні. Припиніть на хвилинку політичні дебати між собою, підтримайте цю позицію. Кожен голос. Я сподіваюся на всі фракції і групи. Отже, я ще раз ставлю на голосування пропозицію включення в порядок денний сесії проекту Постанови про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті Києві. І я прошу кожного взяти участь у голосуванні. 8541- включення в порядок денний сесії, щоб ми змогли сьогодні розглянути. Голосуємо, підтримуємо.

Не встигли. Добре. Колеги, коли ваші закони йдуть, я запрошую всіх на місця і це просто цинізм, коли інші закони, ви виходите з залу.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 Я прошу приготуватися до голосування і всіх підтримати, я по фракціям зачитаю. "Блок Петра Порошенка" – 83, "Народний фронт" – 57, "Опозиційний блок" – 1, "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 9, "Воля народу" – "Воля народу", дайте більше голосів. "Відродження" – 8. Колеги, прошу приготуватися до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для розгляду після обіду проекту Постанови про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті Києві. Всі патріоти Києва, всі патріоти України, прошу проголосувати уважно, кожен голос є важливий. Я прошу підтримати і прошу проголосувати злагоджено, Логвинський, голосуйте. Прошу голосувати, прошу підтримати. Григорій, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо, прошу проголосувати, голосуємо.

Два голоси. Раз – зайшов голос і два – зайшов голос. Колеги, займіть, не виходіть з залу зараз, у нас в залі є 226 голосів. Важливо, щоб всі були на місцях і всі брали участь в голосуванні. Прошу приготуватись до голосування. Прошу кожного зайняти робоче місце. І я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний для прийняття рішення сьогодні проект Постанови про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі в місті Києві. Я прошу всіх приготуватись до голосування і я прошу проголосувати. Ви бачите, кожен голос має вагу, і тому кожного закликаю взяти участь в голосуванні. Артур, будь ласка, кожен голос! Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримаємо, голосуємо.

Вітаю, колеги, після обіду ми розглянемо. Колеги, але ми під час голосування узгодити, що я так само поставлю включення в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабандних товарів. Це була домовленість, згідно якої ми отримали голоси. І зараз я ставлю тільки включення в порядок денний сесії 8543 криміналізація контрабанди, тільки включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії проекту Закону 8543, це криміналізація контрабанди. Ми про нього дискутували вже кілька днів, я думаю, ми гуртом проголосуємо і включимо в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу голосувати.

За-135 Рішення не прийняте. Розрив дуже великий. І, колеги, ми переходимо до наступного питання порядку денного. По фракціях? Будь ласка, покажіть по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 44. "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 2, Радикальна партія - 14 , "Батьківщина" – 6 "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 3. І ми, колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду (8266-д). І я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-172 Рішення прийнято. І я запрошу до доповіді голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича, дякую. Шановні колеги, Постановою Верховної Ради України № 246/61 від 19 червня проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду поданий народним депутатом Княжицьким і іншими народними депутатами, направлений на повторне читання. Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності постановлено доопрацювати зазначений проект до повторного першого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради. Надані народними депутатами під час розгляду законопроекту зауваження були враховані Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності. На своєму засіданні 2 липня комітет вирішив затвердити доопрацьований законопроект в новій редакції і подати його на повторне перше читання відповідно до статті 115 Закону України про Регламент і рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні та в цілому. Прошу депутатів підтримати законопроект 8266-д в першому читанні і в цілому. Які пропозиції були враховані? По-перше, під час розгляду законопроекту Верховною Радою і народними депутатами висловлені дві ключові пропозиції. Зауваження Олександри Кужель, що проект фактично передбачає підконтрольність фонду міжнародним грантовим організаціям. Застереження депутата Капліна, що законопроектом пропонується надати наглядовій раді фонду право розпоряджатися коштами всупереч Закону про державні закупівлі. Враховані також пропозиції ГНЕУ та застереження від членів нашого комітету, висловлені під час розгляду проекту. Що було додано чи видалено з проекту? це те, про що ви говорили, не можуть стати підставою для отримання контролю як безпосередньо над фондом, так і за його діяльністю, в тому числі за здійсненням фондом нагляду за виконанням грантових угод з грантоотримувачем. Встановлено, що фонд самостійно контролює хід виконання умов грантів та прописані відповідні механізми, які підвищують гарантії незалежності фонду від будь-яких осіб, в тому числі приватних інвесторів. Видалені норми, які дозволяли фонду самостійно встановлювати порядок попередньої оплати за товар, роботи, послуги... Одну хвилину завершити. Будь ласка. певні суспільно важливі культурно-мистецькі заходи у випадках, передбачених законом або затвердженою Кабінетом Міністрів Програмою діяльності з розвитку культури, а така програма має затверджуватися урядом щорічно відповідно до Закону "Про культуру". Внесено ряд інших уточнень та узгоджень термінології. Таким чином фактично ми доповнили цей законопроект. Я дуже прошу колег підійти в зал. Як я вже говорив, наша діяльність і підтримка культури є повністю заблокованою. Якщо ми підтримаємо цей законопроект, то українці, які подають культурні проекти і на заході, і на сході, органи місцевого самоврядування, представники громад зможуть підтримати належну підтримку від держави. Дуже прошу доєднатися і підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Колеги, отже, від голови комітету, який може повертатися на своє робоче місце, ми почули, що профільний комітет дуже ретельно пропрацював законопроект до повторного першого читання, врахувавши всі ці зауваження, які зазначили зазначили депутати від різних фракцій під час нашого першого обговорення. Я прошу зараз записатися на виступи, на презентацію позицій фракцій від фракцій депутатів. Прошу записатися.

я так розумію, пан Кіраль передає слово своїй колежанці пані Ірині Подоляк. Прошу вас, пані Подоляк. Фракція "Самопоміч". Шановні колеги, фракція "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект за основу і в цілому. Він, справді, є дуже потрібним, він є ретельно доопрацьованим для того, аби наші центральні органи виконавчої влади не мали жодних сумнівів і жодних додаткових запитань при реалізації усіх грантових програм і проектів, які будуть фінансуватися Українським культурним фондом. За великим рахунком, ми повинні зрозуміти одне, що розблокування роботи Українського культурного фонду чекає надзвичайно велика кількість різноманітних середовищ, які займаються розвитком і промоцією української культури і українських мистецтв. прошу вас від своєї фракції, від фракції "Самопоміч", від себе підтримати цей законопроект і проголосувати за нього за основу і в цілому для того, аби уможливити роботу Українського культурного фонду. Зверну вашу увагу на те, що вчора, наприклад, уже відбувався величезний ярмарок грантів, в якому Український культурний фонд презентував свої можливості і механізми для підтримки мільйонів українських працівників творчих. Тому ми підтримуватимемо в редакції комітету і закликаємо вас теж підтримати цей законопроект. Дякую. Дуже дякуємо вам за висловлену позицію фракції, шановна пані Ірино. І запрошуємо від фракції БПП народного депутата Капліна. Будь ласка, пане Каплін. 13:43:51 КАПЛІН С.М. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу на приклад ефективної класичної співпраці народного депутата і комітету. Кілька тижнів тому ми з вами розглядали цей законопроект і тоді я, виступаючи, говорив, що в ньому є, можливо, через необережність, через некоректність у нормотворенні закладена норма, яка має корупційний характер. Ця норма була прибрана, ми маємо ідеальний документ, за який не соромно голосувати. Разом з тим, я хотів би наголосити, що і цей законопроект, і я переконаний, через десять-п'ятнадцять хвилин закон, повинен так само еволюціонувати, як і фонд. У тій самій Німеччині, де такий фонд створювався протягом шести чи він абсолютно не отримує державного фінансування і заробляє гроші через надзвичайно інноваційні системні фундаментальні проекти культурного характеру, які, доходи з чого йдуть на підтримку Пенсійного фонду, державного бюджету. Ми маємо набагато більший, я переконаний, культурний потенціал через талановитість наших митців. І я переконаний, ми можемо сьогодні провести всі необхідні заходи модернізації міністерства, всіх профільних інститутів і всіх профільних органів, які опікуються питаннями культури. І культура сьогодні, я переконаний, повинна, має і буде заробляти гроші для підтримки нашої держави. І ми негайно готові разом з нашим комітетом в частині захисту соціальних прав, пенсійних прав культурних працівників об'єднати зусилля і з профільним комітетом, і добитися, щоб сьогодні було продемонстровано особливу увагу і повагу до цих працівників. Культура буде лідером у Європі, українська культура зароблятиме ще гроші українській державі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую і за висловлену позицію фракції, і за те, що ви справедливо зазначили, що комітет допрацював закон до повторного першого читання. Колеги, кілька фракцій не встигли записатися на виступи.

Хіба вам байдуже, коли до української культури ставляться як до чогось, ніби там воно збоку? Наша команда залізна завжди відстоює позиції захисту української культури, тому що це одна з першооснов державності. Водночас нам болить, і ми вимагаємо підвищити зарплати працівникам культури. Чому для суддів, для прокурорів гроші є, чому для чиновників в держмонополіях космічні зарплати по мільйону гривень і більше в місяць получають, вдумайтесь, гроші є, а для працівників театру немає? Скільки часу я боровся і дякую за ваш лист, що цінуєте співробітників Харківського оперного театру, яким місяцями не платили зарплату. Чому немає державної підтримки художників? Чому катастрофічне недофінансування позашкільної освіти в галузі культури, художніх шкіл, музичних, театральних гуртків? Чому країна, яка має таких геніїв і в кіно, і в театрі, і в образотворчому мистецтві, і в музиці, вони всі шукають, де їм знайти копійку, щоб прогодувати своїх дітей, прогодувати свої сім'ї? Тільки та держава буде сильною, де буде сильна влада. Як ми пропонуємо відмовитись від посади Прем'єр-міністра і чітка, жорстка президентська вертикаль. І коли цим Президентом за підтримки Господа Бога і українського народу буде Олег Ляшко, то кожен працівник культури матиме достойну зарплату і захищатиме Україну на культурному фронті. Працюватиме для того, щоб Україна процвітала, працюватиме для того, щоб наші діти виростали інтелектуалами, а не так, як сьогодні по суті суспільство дебілізують. Захистимо культуру! Захистимо Україну! ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, так само "Воля народу", Сергій Шахов. Позиція вашої політичної групи, прошу. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги! Це вкрай важливий закон. І зернятко, кинуте в землю культури, проростає цілим колосом. Сьогодні, коли я їду в свій округ на Луганщині, всіх селах закриті палаци культури, зруйновані фактично нанівець. Культуру треба піднімати в нашій державі. Зарплати треба піднімати, хто сьогодні виховує наших дітей, культурі навчають. І тому "Наш край" буде підтримувати цей законопроект. Дякую. Колеги, я хочу звернутися до інших фракцій, які не встигли, можливо, записатися. "Народний фронт", "Батьківщина", "Опозиційний блок", немає бажання виступати? Отже, за хвилину відбудеться голосування. Я дуже прошу зараз повернутися всіх до сесійної зали. Шановний колега Княжицький, я прошу вас підсумувати обговорення. Дамо цю хвилину залу, щоб зібратися колегам. Будь ласка. Колеги, прошу повертатися з кулуарів до сесійної зали, за хвилину відбудеться голосування. Будь ласка, пане Княжицький, вам слово. Шановні колеги, ви пам'ятаєте, як ми звітували і раділи тому, що Україна підписала, ратифікувала Угоду про європейський проект "Креативна Європа", коли гроші від європейських фондів заходять в Україну. Сталось так, і це дуже добре, що фактично менеджмент "Креативної Європи" і Українського культурного центру – це один і той самий менеджмент, який працює абсолютно прозоро і ефективно і відкриває доступ українським митцям не лише до українських державних коштів, що дуже важливо, а і до європейських коштів, які заходять в Україну. Я дуже прошу вас зайти у зал, підтримати і розблокувати фінансування української культури. Це справді надзвичайно важливе питання не лише для нас, а насправді для наших дітей, для наших виборців, для всіх громадян України. Дякую. Дякую. Колеги, я прошу повертатися до своїх робочих місць, зараз відбудеться голосування за проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду. Нагадаю, що повторне перше читання, це доопрацьований проект з поданням комітету. І як ми почули під час обговорення, всі фракції і депутати, які мали зауваження до законопроекту під час першого читання, підтвердили, що комітет ретельно доопрацював Я ставлю буквально за кілька секунд на голосування цей законопроект. Отже, колеги, займіть робочі місця, зайдіть у зал. Я ставлю… Займіть робочі місця, будь ласка. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду (8266-д) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Кожен колос, колеги, кожен голос. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Чотири голоси. Не встигли. Не виходіть із залу. Поверніться в зал, будь ласка, колеги. Ну, під час голосування, ну, це ж треба трошки мати відповідальності, коли члени коаліції під час голосування не голосують. Я прошу зайняти робочі місця і прошу всіх зайти в зал. Отже, я ставлю першу пропозицію: повернутись до проекту Закону 8266-д. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Бракувало чотири голоси, тому кожен голос має вагу. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосів меншає. Не встигли. Голоси тануть на очах. Отже, колеги, я зараз ще поставлю на голосування повернення. Прошу і членів комітету, і голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. Прошу запросити в зал і прошу приготуватись до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 8266-д, прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, кожен голос. Голосів обмаль. Прошу кожного уважно брати участь в голосуванні. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Голосуємо. Прошу підтримати. За-231 Повернулись. Тепер я ставлю проект Закону 8266-д за пропозицією комітету за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Уважно, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. За-233 Закон прийнятий. І, колеги, переходимо до блоку питань інформаційної політики. Я повідомляю, що продовжую засідання на 15 хвилин. Давайте ми почнемо розгляд, колеги, а завершимо після перерви. Отже, я прошу підтримати пропозицію розгляду першого проекту Закону з питань інформаційної політики 7291 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати за скорочену процедуру. Голосуємо.

За-159 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар Вікторію Петрівну. Будь ласка. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, надзвичайно короткий і простий законопроект. Я дуже прошу не розходитися, щоб ми могли швидко прийняти рішення, тому що він насправді складається з двох абзаців, але є вкрай важливим для тисяч друкованих видань і в і в зоні проведення антитерористичної операції, ведення бойових дій... ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, Віка. Не виходьте з залу! Колеги, всі поверніться в зал, голосування буде за кілька хвилин. Будь ласка, поверніться всі в зал. Прошу, пані Вікторія. Перепрошую. СЮМАР В.П. Дякую дуже. Мова йде про друковані видання як в Луганській і Донецькій областях, так і україномовні видання по всій Україні. ці друковані видання фактично вмирають. Ви знаєте реальну ситуацію, у нас складається критична ситуація із друкованою пресою. Чому? Тому що, з одного боку, дуже сильно зростають ціни на папір. Більше того, папір ми завозимо з Росії, фактично монополістом з поставки паперу є сьогодні росіяни, які піднімають ці ціни. Далі. Ви розумієте, що в селах ці газети часом є ледь не єдиним джерелом інформації для людей. Сьогодні ми підійшли до процесу відключення аналогового телебачення. Якщо ми це зробимо, то в селах ці газети взагалі лишаться єдиним джерелом інформації, в самих глибоких селах. І, ви знаєте, "Укрпошта" сьогодні поводиться так, як ніби це не державне підприємство, а це величезне приватне підприємство, яке витягує фактично кошти. Уявіть собі тільки цифри, за останні чотири роки з 2014 року, знаєте, на скільки зросли тарифи "Укрпошти", це я з врахуванням курсу долара? 165 відсотків на доставку друкованих видань. І сьогодні "Укрпошта" збирається і далі в декілька разів підвищити ціну на доставку газет. "Укрпошті" я б дуже порадила менше брати участь у спонсорських заходах, типу ходити по "червоним доріжкам" на…

звичайно, хоче друкуватися і показувати свою позицію у друкованій пресі. Не плюйте сьогодні в очі цим місцевим газетам, дозвольте їм вижити. Вижити – це означає проголосувати мораторій на підвищення для україномовних газет і для всіх газет у Донецькій і Луганській… Прошу від імені комітету проголосувати за основу і в цілому, ми це погодили зараз з колегами. Є пов'язаний законопроект наступний, і ми будемо теж просити його проголосувати за основу і в цілому. Тому прошу всі фракції об'єднатися і підтримати українську друковану пресу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дуже короткий законопроект. Якщо ми зараз ввійдемо в обговорення, ми просто не будемо мати голосів. Колеги, я… Скажіть, хто з фракцій наполягає? Я можу дати по одній хвилині? По одній хвилині. Колеги, це наша внутрішня домовленість тут, в залі. Якщо ми зараз зайдемо… у мене є два, як кажуть на Галичині, вибори: або ми після обіду голосуємо… Так, бо інакше ми втратимо голоси і завалимо законопроект надважливий. Я хочу запитати в голови комітету. Вікторія, давайте я зроблю таким чином: зараз я запишу на запис, оголошу перерву, після обіду ми завершимо обговорення і потім поставимо на голосування. Якби ми були без обговорення, ми могли б зараз, але якщо обговорення, ми просто до 2:15 втратимо голоси. Приймається так? Комітет, фракції, приймається так? Бо кажу, якби без обговорення могли би зараз, з обговоренням ми просто… Тоді прошу провести запис: два – за, два – проти.

Отже, я хочу порадитись з головою комітету. Ми розпочинаємо обговорення зараз чи після обіду? Зараз, так? Від "Самопомочі" Бабак Олена.

Шановні колеги, безумовно, підтримуючи питання розвитку інформаційної політики держави та питання інформаційної політики, у мене є питання, а за чий рахунок ми це будемо робити. Зараз піднялася величезна кампанія проти того, що у поштарів немає зарплати, вони бунтують проти зарплати, немає з чого, їх скорочують. А зараз ми хочемо заборонити "Укрпошті" піднімати тарифи і працювати нижче їхньої собівартості. А давайте спитаємо поштарів і співробітників "Укрпошти", що вони про це зараз думають. Минулого тижня на комітеті ми розглядали це питання, і величезна кількість поштарів прийшла з тим, що їх скорочують, бо немає зарплати. Держава вже винна 1 мільярд гривень "Укрпошті" за доставку періодичної преси. І що ж ми зараз робимо? Тобто, з одного боку, ми популістично не піднімаємо тарифи, з іншого боку , ми звільняємо поштарів і співробітників "Укрпошти". Вибачте, не має права Верховна Рада втручатися в господарчу діяльність підприємств. Це ставить "Укрпошту" в нерівні умови. І таким чином, приймаючи такі рішення, нікому буде зарплату, пенсію розносити, як це зараз вже є в селах. Не можна таке приймати. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Каплін. Шановні друзі, розглядаючи це питання, я б хотів, щоб ми звернули увагу не на популістські й пропагандистські категорії, а на економічні. Давайте подивимося, скільки у вартості газети чи журналу складає доставка. Це не більше 15-20 відсотків, 20 – це критичний потолок. І тому на якість інформаційної пропагандистської просвітницької кампанії наших друкованих та телевізійних продуктів, друкованих продуктів не вплине те рішення, яке ми сьогодні разом з вами будемо приймати. Я б хотів наголосити на необхідності серйозного контролю і моніторингу за тим, як працює в цілому державна інформаційна машина. Ми кілька років тому створили Міністерство інформації, і, на жаль, до сьогоднішнього часу ніхто з нас не має звіту про як витрачалися кошти, чи була системна програмна проектна робота цього міністерства, і яка надалі доля взагалі інформаційної політики в частині створення і функціонування урядових інститутів у цьому питанні. Друга важлива складова. Мабуть, для мешканців "сірої зони", а я там буваю дуже часто, і для окупованої частини нашої території набагато пріоритетнішим і важливішим буде ставлення до них в частині отримання пенсій, роботи центру зайнятості і інших програм, виключно соціального характеру. Коли приходить підвищена пенсія або підвищена заробітна платня, повірте, вона набагато сильніший сильніший сигнал, ніж будь-яка газета чи журнал, який достається навіть безкоштовно. Тому принципова позиція парламентарів має полягати в тому, щоб ми нарешті отримали якісний професійний інститут, урядовий інститут, який займатиметься цими проблемами. Друге. Аби ми у співпраці між комітетами добилися ефективності роботи цього інституту і аби інформаційний продукт, який ми доставляємо туди, був якісний і в нього було відповідне, очікуване і актуальне для цих людей наповнення. Дякую. Колеги, увага! Я хочу своє рішення повідомити і порадитися. Ми обговорення продовжимо. Але в мене є одне застереження. Якщо ми в 14:15 увійдемо в голосування, ми можемо його провалити. Зараз, посеред обговорення ми далі дамо слова, я проведу просто рейтингове голосування на предмет підтримки, щоб ми знали чи нам обговорення продовжити після обіду, чи завершити зараз. Я прошу, я маю на це право, я прошу усіх взяти участь в рейтинговому голосуванні на предмет підтримки, гарантуючи, що потім я дам можливість виступити. Отже, я провожу рейтингове голосування на предмет підтримки проекту Закону 7291. Я прошу усіх взяти участь і проголосувати "за" в рейтинговому голосуванні. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, рейтингове голосування.

Добре. Увага, ще один виступ і потім перерву. Колеги, увага, увага! Стоп! Колеги, ви мене почуйте уважно. Нам після обіду необхідно буде лишити частину виступів. І це немає жодної проблеми, чи зараз, чи після обіду. Нам треба буде кілька виступів, поки буде мобілізація в залі. І нема з цим жодної проблеми. Я зараз дам виступ. Після обіду я дам і Рябчину, і "Волі народу", і "Відродження", і "Опозиційному блоку". Це буде правильно і це буде адекватно. Зараз Радикальна партія, всім іншим – після обіду. Будь ласка, Олег Ляшко. 14:07:02 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримує, щоб українські громадяни, особливо ті, які живуть в сільській місцевості, люди похилого мали можливість отримувати друковану пресу, щоб вона була доступна їм по ціні, тому що для багатьох із цих людей це, можливо, єдине джерело інформації. Радіо у селах повідрізали проводи познімали, на металолом усе покрали. Сидить людина вовком у сільській хаті, сусідів немає, повиїжджали. І при цьому немає ні газети, ні телевізора, ні радіо. Це наші люди! І вони повинні отримувати інформацію про діяльність Ляшка і про бездіяльність влади, в результаті чого українці позбавлені можливості задовольняти свої елементарні потреби. Але водночас я хотів би сказати всім, хто проти поштарів, хто намагається принизити цих героїчних, в основному, жінок, які десятки кілометрів щодня тягають важку торбу на велосипедах і в сніг, і в дощ, і літом, і зимою. І ці поштарі – це як "дорога життя" для багатьох людей у сільській місцевості, для багатьох пенсіонерів. Я просив би до поштарів ставитися з великою повагою, вони дуже важко працюють за копійчані зарплати. Треба віддати належне, зараз оновлюються основні фонди, з'являються нові там автомобілі тощо, але цього недостатньо, ключове – це підвищення зарплат, щоб людина за свою роботу отримувала достойну зарплату. І ми підтримаємо законопроект, який дасть можливість утримати тарифи на доставку преси, але ми вимагаємо в "Прикінцевих положеннях" до цього законопроекту записати обов'язок уряду передбачити кошти на виплату зарплат поштарям, тому що завтра вийде так, що нічим платить буде людям зарплату, будуть скорочення і, як наслідок, нашим пенсіонерам не доставлять пенсії, не доставлять газет і всього іншого. Руки геть від пошти! З повагою до шахтарів, з повагою до поштарів, з повагою… Отже, колеги, хочу повідомити, після обіду ми продовжимо проговорення. Першим буде виступ від "Батьківщини" Рябчина, потім – Шахов від "Волі народу", "Опозиційний блок" піднімав руку. І в тій послідовності я надам виступи після обіду. І, я сподіваюся, ми зможемо змобілізуватися і прийняти цей важливий закон. Зараз я змушений оголосити перерву. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16 годині я всіх прошу прибути в зал для продовження нашої роботи і продовження розгляду Закону 7291. Дякую. Дякую.